Tere päevast, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu kolmapäevast istungit. Kohaloleku kontroll, palun! Tere päevast, head kolleegid!

Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Mul on au anda kultuurikomisjoni poolt üle Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikme nimetamine" Seoses rahvusooperi nõukogu liikme Ester Karuse volituste ennetähtaegse lõppemisega ja lähtudes rahvusooperi seaduse § 6 lõikest 6, otsustab Riigikogu nimetada Ester Karuse asemel rahvusooperi nõukogu liikmeks Riigikogu liikme Aleksei Jevgrafovi. See on sisu.

Riigikogu otsuse "Riigi 2022. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu 309 teine lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjoni liikme Aivar Sõerdi.

309 käesoleva aasta 9. oktoobril ja esimene lugemine toimus 15. novembril. Rahanduskomisjon arutas eelnõu teise lugemise ettevalmistamisel 21. novembri istungil ja 4. detsembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 29. novembriks kella 17.15-ks Riigikogu liikmed, fraktsioonid ega komisjonid eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitanud.

Lühidalt, eelnõu sisu on riigi majandusaasta koondaruanne, mis annab ülevaate riigieelarve eesmärkide täitmisest, riigi finantsseisundist, finantstulemustest ja rahavoogudest. Riigi majandusaasta koondaruande juurde kuulub ka Riigikontrolli kontrolliaruanne. Kokkuvõtlikult, komisjon langetas järgmised otsused: võtta eelnõu päevakorda 6. detsembril, aga see on liikunud tänasele kuupäevale; teiseks, eelnõu teine lugemine lõpetada; ja kolmandaks, viia läbi lõpphääletus. Kõik need otsused olid konsensuslikud. Tänan tähelepanu eest! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 309 lõpphääletus. Asume hääletust ette valmistama.Head

kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Riigi 2022. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu 309. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 77 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Eelnõu 309 on otsusena vastu võetud.

Päevakorrapunkt number kaks on Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu

Komisjon antud ettepanekuid ei toetanud. Selle tõttu tegi juhtivkomisjon järgmised menetluslikud otsused. Suunata seaduseelnõu täiskogule teiseks lugemiseks 2023. aasta 13. detsembril ettepanekuga teine lugemine lõpetada ja juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, viia läbi eelnõu kolmas lugemine 20. detsembril ja panna seaduseelnõu 341 lõpphääletusele. Aitäh!

korrektne oli teie poolt. Üks küsimus. Palun, Rain Epler! Aitäh, härra istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma loen siit seletuskirjast muu hulgas seda,

mulle jälle tundub, et riik tahab hakata pakkuma mingit teenust, mida eraalgatuslikult õige mitu pakkujat [osutab]. Tavaliselt sellised asjad moonutavad turgu, solgivad konkurentsi ja nii edasi. Mis see põhjus on, et riik peaks hakkama pakkuma teenust, mida eraalgatuslikult niikuinii juba pakutakse? Aitäh, Aitäh! Kui me vaatame kõiki põllumajandusettevõtteid, siis [näeme, et] suuremad ja edasipüüdlikumad on kindlasti juba teatud teenuseid erasektorist ostnud. Seal on kaks põhjust. Esimene põhjus on seotud sellega, et

teatud andmeid paremini kasutada nii menetluslike protsesside juhtimiseks kui ka kas või innovatsiooniks või majandustegevuseks. Üldiselt me saatsime [eelnõu] kooskõlastusringile, ka Eestis tegutsevatele teada-tuntud ettevõtjatele, aga neilt ei tulnud ühtegi muudatusettepanekut või märget selle kohta. Ja tõsi on ka see, et nii mõnedki neist on olnud juba eelnevatel aastatel kaasatud selle projekti ettevalmistamisse.

Kui me räägime siin administreerimise lihtsustamisest ja nende tegevuste parandamisest, siis ei saa ma kuidagi sellega nõustuda. Eile ja täna on mitmed tootjad saanud juba PRIA‑lt kirju, et nende 2023. aastal taotletud toetuste määramised

nende toetusotsuste [langetamine] viibinud. Samas võib põhjendada seda kõikide uute algatustega. Samamoodi on see andmevaramusse ja e-põlluraamatusse lisanduv lämmastikubilanss nii mahukas, seda ei jõuta 2024. aastal valmis. See tuleb pilootprojektina ja sellest lähtuvalt tulebki selle [rakendamine] 2025. aastal. Uue andmestiku loomine ei saa olla otstarbekas, kui meil rahastust taga ei ole.

Samas ei ole selle kohta määrustki, kaasamist ei ole toimunud. Ministeerium põrgatas määruse mustandit oma maja siseselt. Paar päeva tagasi said tootjaorganisatsioonid määruse mustandi

seaduse muutmisega tehtavad muudatused toovad kasu nende eesmärkide saavutamisel. Sellepärast teeb Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Aitäh!

Head kolleegid! Järjekordne seaduse muutmise eelnõu, mis tungib Eesti Vabariigi privaattsooni. Ja mis on siin kaubaks? Kaubaks on andmed. Andmed on valuuta, mille eest saab kõike teha, kui sa oskad neid andmeid õigesti kasutada. Praegune protsess näitabki seda, et tegelikult valmistutakse tulevikuks – ma ei tea veel täpselt, millal kui Eesti astub Euroopa Liidu föderatsiooni. Selleks, et see asi sujuks, ongi vaja neid andmeid lihtsalt kätte saada, et teada Eesti Vabariigi võimekust. Seda ei saa lubada, neid andmeid ei pea jagama üleeuroopaliselt. Need on teatud mõttes delikaatsed andmed, sellepärast et neist nähtub põllumajandustootja tegelik võimekus,

ja minu meelest veel [ühe] väga olulise asjaolu, et tegemist on tegelikult järjekordselt Riigikogu normitehnika eeskirja rikkumisega. Osapooli ei kaasatud ja

Muudatusettepanekud nr 41–60, esitajad Helle-Moonika Helme ja Mart Helme. Juhtivkomisjon: jätta arvestamata. Ettepanekud ei kuulu täiskogus hääletamisele. Muudatusettepanekud nr 61–80, esitajad Rene Kokk ja Leo Kunnas. Juhtivkomisjon: jätta arvestamata. Ettepanekud ei kuulu täiskogus hääletamisele. See paragrahviviide on täpselt sama kõikide nende ettepanekute juures.

Muudatusettepanekud nr 121–140, esitajad Martin Helme ja Varro Vooglaid. Juhtivkomisjoni otsus: jätta arvestamata. Ettepanekud ei kuulu täiskogus hääletamisele. Muudatusettepanekud nr 141–160, esitajad Siim Pohlak ja Arvo Aller. Juhtivkomisjoni otsus: jätta arvestamata. Ettepanekud ei kuulu täiskogus hääletamisele. Muudatusettepanekud nr 161–180, esitajad Siim Pohlak ja Rain Epler. Juhtivkomisjoni otsus: jätta arvestamata. Ettepanekud ei kuulu täiskogus hääletamisele. Ja muudatusettepanekud nr 181–200, esitajad Henn Põlluaas ja Jaak Valge. Juhtivkomisjoni otsus on jätta need arvestamata. Ka need ettepanekud ei kuulu täiskogus hääletamisele sama paragrahvi alusel, vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 106 lõikele 2. 2. Head kolleegid, oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 341 teine lugemine lõpetada, aga juhatajale on laekunud

Head kolleegid, panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 341 teine lugemine katkestada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikme Mart Maastiku algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu 243 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Mart Maastiku.

et anda nendele inimestele, kes on saanud mopeedauto juhtimise loa – vähemalt 14-aastased isikud –, võimalus sõita ka tavaautodega, kuid piirates autode kiirust 45 kilomeetrini tunnis. Täna on niimoodi, et 425 kilogrammi on ette antud piirmäär, tühimassipiirang. See tähendab seda, et see kõik on turvalisuse arvelt.

Elame 40 kilomeetrit Kuressaarest ja 10 kilomeetrit Lümandast, kus nad koolis käivad. Praegu on abikaasa täiesti taksojuhi rollis. Tänane seadus lubab 14-aastastel isikutel juhtida mopeedautot. Tütar tegigi ära vastavad eksamid, sai loa kätte.

pehmelt öeldes, ja turvalisuse arvelt ongi saavutatud see tühimass, mis on alla 425 kilogrammi. See tähendab seda, et kui nooruk sõidab [mopeed]autoga maanteel ja kui peaks juhtuma mingi õnnetus, siis arvata on, et ega sellest juhist midagi järgi ei jää. Samas, Soomes, meie naaberriigis, on juba tehtud samasugune ettepanek, nagu minagi praegu siin üritan teha, et [tõsta suurimat] lubatud täismassi kuni 2,5 tonnini ehk 2500 kilogrammini. Meil oli majanduskomisjonis arutelu, et miks just nii suur

Iseenesest ei ole küsimus selles, kas see on 2,5 tonni või 1,5 tonni, põhimõte on selles, et me saaksime osta tavaauto, kus on ikkagi kõik turvalisuse tingimused kordades paremad. Ja teine asi on see, et kui sa ostad 14-aastasele auto ja paned sinna piiraja peale, siis ta saab seda edasi ka kasutada. Kui ta on sõitnud kuni 16-aastaseks saamiseni, siis ta saab ju taotleda juba järgmise kategooria [juhiluba], mis annab talle õiguse sõita ka tavaautoga, kui kõrval on juhiloaga isik.

Lühikeseks ajaks osta nii kallis auto on ebaratsionaalne ja eriti maapiirkondades, kus raha ei ole, ebapraktiline.

Nii et väga palju plusse on sellel. Nüüd, on küsitud, et kuidas turvalisusega on, sellega, kui seesama laps teeb natukene raskema autoga avarii. Praegune statistika on selline, et siiamaani on Eestis olnud mopeedautodega üldse kaks surmajuhtumiga lõppenud avariid. Üks oli selline, et kaks noormeest võtsid purjus peaga kolmanda taha, sinna pagasiruumi, kus üldse ei tohi olla, sõitsid teelt välja ja see, kes seal taga oli, kukkus läbi akna ja sellepärast sai surma. Ja üks õnnetu juhus oli veel, aga ütleme nii, et statistiliselt on see üliväike

ja teeme õige otsuse! Aitäh! Aitäh! Küsimusi teile ei ole. Suur tänu ettekande eest! Nüüd palun kaasettekandeks Riigikogu kõnetooli majanduskomisjoni liikme Tarmo Tamme. Hea istungi juhataja! Head kolleegid! 23. oktoobril toimus Riigikogu majanduskomisjoni [istung], kus käsitleti Riigikogu liikme Mart Maastiku algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu esimese lugemise ettevalmistamist.

sarnaselt mopeediga. Seal on mõned probleemid. Üks suurem probleem on see, et koos massiga suureneb auto võimsus ja seega ka kiirendus ja kõik muud ohud. Aga põhiliseks probleemiks jäi ikkagi see, et me peame vaatama tervikut. See tükk on väga oluline ja ma mõistan Mart Maastiku muret [mopeed]autoga sõitva noore pärast, aga me peame ühtlasi vaatama seda muret, et mis juhtub siis, kui selle autoga juhtub õnnetus. Paraku on niimoodi, et viis korda raskem auto võib tekitada ka oluliselt suuremat kahju teistele liiklejatele. Arutasime sellel teemal pikalt ja lõpuks jõudsime ettepanekuni eelnõu tagasi lükata. Selle poolt oli 7 komisjoni liiget ja vastu oli 1. siis [eelnõu] tagasi lükata. Aitäh! Aitäh! Ka teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Isamaa fraktsiooni nimel Mart Maastik, palun!

ja see kiirus iseenesest annab ju võimaluse reageerida üsna kiirelt. 45-kilomeetrise tunnikiirusega on pidurdusmaa üsna napp,

et see mõte ei ole hea. Ma arvan, et teisele lugemisele saates me saaksime teavet juurde, kahtlejad võiksid ennast rohkem kurssi viia asjaga ja

Vaevalt et see oht nüüd nii palju suuremaks muutub 500 kilo juurde lisamisega.Nii et teen ikkagi ettepaneku mõelda, mitte kergekäeliselt praegu teha otsust, et nüüd tagasi saata see [eelnõu] esimeselt lugemiselt. Tark ei torma. Mõtleme oma laste peale. Minul on tõsine mure just laste pärast. Arvestage sellega, et kui kui peaks mingi avarii või mingisugune niisugune juhus tulema, siis ma tulen uuesti tagasi siia Riigikogu kõnetooli ja siis te peate mõtlema ka selle peale, et te olete kaasvastutajad. Sest need autod on ebaturvalised – päriselt, just nimelt kuna neil ei ole turvavarustust. Kogu see kilogrammide vähendamine on ju turvalisuse arvelt. Seal on plastmass ja natukene alumiiniumit. Nii et mõelgem! Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 243 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde.Head

kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 243 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 60 Riigikogu liiget, vastu 12, erapooletuid 0. Eelnõu 243 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikme Varro Vooglaiu algatatud karistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõu numbriga 76 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli kolleeg Varro Vooglaiu.

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Nagu juba välja kuulutatud, käib jutt karistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõust, mis lähtub eesmärgist tagada Eesti Vabariigis ravimite manustamise vabatahtlikkuse põhimõte ja selle osana vaktsineerimisvabaduse põhimõte, määratledes selle põhimõtte rikkumisena käsitletud teod kuritegudena ning nähes nende eest ette kohased karistused. Ravimite manustamise vabatahtlikkuse põhimõte ja selle osana vaktsineerimisvabaduse põhimõte on osa põhiseadusega tagatud põhiõigustest ja vabadustest, selle üle vaidlus puudub.Põhiseaduse §‑s 18 on sätestatud inimeste kehalise puutumatuse põhimõte, mille kohaselt ei tohi kedagi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada. Samuti keelab

§‑s 26 õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele, §‑s 19 õigus vabale eneseteostusele, sealhulgas enesemääramise ja enesekujutamise õigus,

Kõigil neil põhiõigustel ja vabadustel on puutumus ravimite manustamise vabadusega.Kõnealused põhimõtted on sätestatud ka Eesti Vabariigi suhtes siduvates rahvusvahelistes lepingutes, teiste hulgas kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis, mida tuntakse ka Euroopa inimõiguste konventsioonina. Spetsiifiliselt on kõnealused põhimõtted sätestatud inimõiguste ja biomeditsiini konventsioonis – tuntud ka Oviedo konventsiooni nime mis lähtub eesmärgist kaitsta bioloogia ja arstiteaduse rakendamisel iga inimese väärikust ja identiteeti ning tagada kedagi diskrimineerimata igaühe isikupuutumatuse ja muude põhiõiguste ja põhivabaduste austamine.Nimetatud austamine.Nimetatud konventsioon sätestab artiklis 2 pealkirjaga "Inimese ülimuslikkus", et inimese huvid ja heaolu on kõrgemal puhtühiskondlikest ja -teaduslikest huvidest, ning lisab artiklis 5 pealkirjaga "Üldpõhimõtted", et igasugune sekkumine tervise valdkonnas võib toimuda üksnes pärast seda, kui asjaosaline isik on informeerituna ja vabatahtlikult andnud selleks oma nõusoleku. Kusjuures nimetatud isikule tuleb enne anda asjakohast teavet nii sekkumise otstarbest ja olemusest kui ka selle võimalikest tagajärgedest ja ohtudest. ilma informeeritud nõusolekuta ravimite manustamine, samuti vägivalla või muude sanktsioonide, sealhulgas töösuhte lõpetamisega ähvardades, inimese tahte vastaselt tema ravimite manustamisele või manustada laskmisele sundimine või survestamine riivab eelnevalt nimetatud põhiseaduslikke ning ka rahvusvahelise õigusega tunnustatud õigusi ja vabadusi. See ei arvesta inimväärikuse põhimõttega, mis kohustab kohtlema inimesi mitte vahendina mingi eesmärgi suhtes, vaid vaba tahtega mõistuslike olenditena, kellel on õigus langetada omaenda saatusega seonduvalt informeeritud otsuseid vastavalt oma parimale arusaamisele ja vabale tahtele.Ja siin jõuamegi probleemi tuumani. Paraku ei ole nimelt ravimite manustamise vabatahtlikkuse põhimõte ja selle osana vaktsineerimisvabaduse põhimõte Eesti Vabariigis reaalselt seadustega tagatud, kuna karistusseadustikus puudub konkreetne norm, millega oleks nähtud ette karistused selle põhimõtte rikkumise eest. Tähelepanuväärselt on selline olukord vastuolus ka inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni artiklis 23 sätestatud konventsiooniosaliste riikide kohustusega tagada asjakohased õiguskaitseabinõud, et vältida konventsioonis sätestatud õiguste ja põhimõtete rikkumist või et rikkumine viivitamata peatada, ning ka kohustusega näha ette asjakohased sanktsioonid, mida kohaldatakse konventsiooni nõuete rikkumise korral.Muu hulgas ilmnes vajadus käesoleva eelnõuga ette nähtud seadusemuudatuste järele 2021. aasta augustis seonduvalt nii-öelda vaktsiinipasside süsteemi kehtestamisega. Nimelt aktualiseerus, et Eestis ei ole konkreetsete normide tasandil piisavalt selgelt määratletud, millised teod arvatakse eelnevalt viidatud põhiseaduslike õiguste ja vabadustega vastuolus olevaks, millised mitte.

küll.Kuigi inimeste sundimine või survestamine endale ravimite, sealhulgas vaktsiinideks nimetatud ainete manustada laskmisele on ka praegu kehtiva õiguse, see tähendab põhiseaduse kohaselt lubamatu, tuleb seda keeldu täpsustada ning tagada selle järgimine ka reaalselt rakendatavate sanktsioonidega.See ongi kokkuvõtlikult öelduna eelnõuga taotletav eesmärk: selgesõnaliselt keelata ravimite manustamise vabatahtlikkuse põhimõtte rikkumine ning näha selle eest ette ka konkreetsed karistused. Eelnõu kohaselt viiakse karistusseadustikku sisse täiendav kuriteokoosseis, millega nähakse ette karistused inimestele nende tahte vastaselt ravimite manustamise ning tahtevastaselt ravimite manustamisele sundimise või survestamise eest.Tähelepanuväärselt on Tallinna Halduskohus juba mitmel puhul sedastanud, et 2021. aasta augustis Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koroonapasside süsteem kujutas endast inimeste vaktsineerimisele survestamist või koguni vaktsineerimiskohustuse sisseseadmist, mis oli vastuolus vaktsineerimisvabaduse põhimõttega, mitmete põhiseaduslike õiguste ja vabaduste ning ultimatiivselt ka inimväärikuse põhimõttega.Tsiteerin ühte neist otsustest, mis langetati haldusasjas 3-21-2163, kus on öeldud sedasi: "Kuivõrd piirangute seadmise tegelik eesmärk on inimeste vaktsineerimisele survestamine, siis ei saa olla vaidlust selles, et tegemist on kaudse vaktsineerimiskohustuse sisseseadmisega. Kuna sellise kohustuse täitmata jätmine toob isikule kaasa olulised reaalsed tagajärjed (nt väljaarvamine sotsiaalsest elust, töökohakaotus), siis võib seda nimetada ka sundvaktsineerimiseks (sest eesti keeles on sõnalsundka vältimatu kohustuse tähendus), vaatamata asjaolule, et vahetut sundi vaktsineerimiseks ei rakendata. Kohus leiab, et kaudne vaktsineerimiskohustus pole kooskõlas inimväärikuse ja õigusriigi põhimõtetega […]" Tõele au Tõele au andes on tegemist veel jõustumata kohtuotsusega, sest selle on vaidlustanud Vabariigi Valitsus, aga ei saa vaielda selle üle, et nii on kohus oma otsuses sedastanud.Inimeste kehalise puutumatuse põhiõiguse tagamine ei ole kohustus, millesse riigivõim võib suhtuda kergekäeliselt. Vastupidi, inimväärikuse põhimõtet oluliseks pidavas riigis peab kõnealusele probleemile pöörama tõsist tähelepanu, muu hulgas hoolitsedes selle eest, et ennekõike ennetavat eesmärki silmas pidades oleks kõnealuse põhimõtte rikkumise eest nähtud ette kohased karistused.Kokkuvõtlikult öeldes lisatakse eelnõuga karistusseadustikku § 1382, millega määratletakse tahtevastane ravimite manustamine ning sellele sundimine ja survestamine kuriteona ning nähakse kuriteo toimepanemise eest ette ka karistus. Paragrahv on struktureeritud kahelõikelisena: esimeses lõikes sisaldub kuriteo põhikoosseis, teises lõikes aga kuriteo kvalifitseeritud koosseis.Lisada võib seda, et eelnõus ei kasutata uusi termineid, ent mõistet "ravim" on eelnõus kasutatud ravimiseadusega määratletud tähenduses, mis hõlmab ka vaktsiine ja vaktsiinideks nimetatud aineid. Ravimiseaduse § [2] lõike [1] kohaselt on ravim, tsiteerin: "[…] aine või ainete kombinatsioon, mis on mõeldud inimese haiguse või haigussümptomi vältimiseks, diagnoosimiseks või ravimiseks, haigusseisundi kergendamiseks või elutalitluse taastamiseks või muutmiseks farmakoloogilise, immunoloogilise või metaboolse toime kaudu."Ja kui öelda paar sõna ka seaduse mõju kohta, siis minu hinnangul üldises plaanis mõjub seadusemuudatus positiivselt inimeste usaldusele riigivõimu ja meditsiinisüsteemi vastu. Samuti mõjutab see positiivselt Eesti Vabariigi kuvandit riigina, mis võtab oluliste põhiõiguste ja vabaduste kaitsmise kohustust tõsiselt.Päris lõpetuseks osutan ka sellele, mida ütles Vabariigi Valitsus oma seisukohas, mille nad andsid eelnõu 28. juunil. Nad osutasid sellele, et tervishoiuteenuse osutamine on reguleeritud võlaõigusseaduse 41. peatükis. Aga samal ajal nad tunnistasid ka seda, et eelnõuga soovitakse muuta karistatavaks laiem tegevus, mitte ainult meditsiiniteenuste osutamine. Näiteks, nagu sedastab Vabariigi Valitsus oma arvamuses, on nimetatud töösuhete lõpetamisega ähvardamist, mida ei saa toime panna tervishoiuteenuse osutaja, kui ta ei ole ise parasjagu tööandja rollis. Ja täpselt nii see ongi. Kui me räägime näiteks vaktsiinipasside süsteemist ja selle jõustamisest erinevates ametiasutustes või ettevõtetes, siis ei ole ju tegemist meditsiiniteenuse osutamisega, aga ometi on tegemist olukorraga, kus rikutakse vaktsineerimisvabaduse põhimõtet või vähemalt riivatakse seda.Sellega ma võtan oma ettekande kokku. Loodan, et see oli piisavalt ülevaatlik ja arusaadav. Hea meelega vastan küsimustele, mis teil võivad olla tekkinud. Aitäh!

Nüüd me täpsustame karistusseadustikku. Mis sa ise arvad, kas see karistusseadustiku täpsustamine tegelikult aitab? Sest me näeme, et

nende põhiseaduses sätestatud põhimõtetega vastuolus ja millised mitte. Selle üle vaidleme kohtutes siiamaani. Juba üle kahe aasta on möödas sellest, mil vaktsiinipasside süsteem augustis 2021 kehtestati, ja paljud vaidlused ei ole jõudnud edasi isegi esimesest astmest. Minul endal on käimas üks kohtuvaidlus Vabariigi Valitsusega. Mäletan, kui õiguskantsler ütles augustis 2021, et kehtestatud piirangutele peab õigusriigis alluma, aga kui kellelegi need ei meeldi, siis muidugi on kodanikel õigus kasutada oma põhiseaduslikku õigust vaidlustada need piirangud kohtus. kohtus. Täpselt nii sai tehtud, pöördusin isegi kohtusse, kirjutasime põhjaliku kaebuse halduskohtule. Esimesest astmest on ka otsus saadud. Paraku kohus ei võtnud meie esitatud argumente eriti tõsiselt ja kordas lihtsalt valitsuse poolt väljendatud seisukohti.

kui tahad oma õigusi kohtu kaudu kaitsta. Aga loomulikult on küsimuses osutatu täiesti õige. Kui karistusseadustikku saaks nüüd sisse kirjutatud konkreetne norm, me ei peaks enam rääkima üldistest printsiipidest põhiseaduse tasandil, vaid vaatama lihtsalt, mis on karistusseadustikuga kehtestatud, siis sel oleks märkimisväärselt suurem preventatiivne mõju. Ma vist oma ettekandes ei ei lugenud ette seda konkreetset normi. Ma võin seda teha, et [oleks] näha, kui konkreetselt see sellisel juhul oleks sõnastatud. Põhikoosseis ütleb nõnda: ilma informeeritud nõusolekuta inimestele ravimite manustamise eest, samuti vägivalla või muude sanktsioonide, sealhulgas töösuhte lõpetamisega ähvardades, inimese tahte vastaselt tema ravimite manustamisele või manustada laskmisele sundimise või survestamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Ja teises lõikes on antud kvalifitseeritud koosseis, mille puhul on ette nähtud tõsisemad karistused. Nüüd, mulle tundub, et see on väga palju konkreetsem. Kui selline norm oleks karistusseadustikus kirjas, siis näiteks Kaitsevägi ei saaks panna sõdureid ja ohvitsere valiku ette, et te kas lasete endale neid aineid sisse süstida või me lõpetame teiega teenistussuhte. See oleks täiesti ühemõtteliselt, selgelt ja tõlgendamisruumi mittejätvalt selle normiga vastuolus. Mulle tundub, et sellise normi kehtides ei saaks selliseid asju nii kergelt teha. Nii et ma olen nõus selle osutusega.

Sellele viitab kas või see, et ravimi infolehtedes, mis on hästi mahukad, oli kirjas, et kui teil on tekkinud mingeid sümptomeid, siis palun kirjeldage neid ja teatage oma perearstile.

Suur tänu küsimuse eest! Tõsi, selline paragrahv eksisteerib karistusseadustikus, nagu juba nimetatud: § 138, "Ebaseaduslik inimuuringute tegemine".

ainete ohutusuuringud lõpetatud. Vaktsiinide väljatöötamisel on tegelikult ohutusuuringud nähtud ette väga pikaajalisena. Need on pikka aega väldanudcircakümme aastat

maailma. Mingis mõttes võib öelda küll, et tegemist oli inimuuringutega. Selles mõttes, et koguti informatsiooni, kuidas sellisel uudsel tehnoloogial baseeruvate medikamentide süstimine inimeste organismile mõjub. Teatud mõttes ei ole liialdus öelda, et kümned ja sajad miljonid inimesed olid tõesti testgrupiks nende ainete manustamisel.

Ma tean ja ma olen teiega väga nõus, et vaktsiin on ravim, aga mis asjad need vaktsiinideks nimetatud ained teie arusaama järgi on? on? Suur tänu teile küsimuse eest! Esiteks, enda teada ma ei väitnud oma ettekandes ega ka küsimustele vastates, et neil ravimitel ei olnud müügiluba. Ma tean, et nendele oli antud ajutine müügiluba, nii-öelda hädaolukorra müügiluba. Ma väitsin seda, et ohutusuuringud ei olnud lõpetatud, ja sellega te ilmselt peate nõustuma, eks. See vastab tõele.

rajatuna ei olnud varasemalt vaktsiine välja töötatud ja selles mõttes on see nagu eksperimentaalne. Saab siis näha, milliseid tulemusi see annab, ja selle kohta koguti pidevalt informatsiooni. Nüüd, teie küsimus spetsiifiliselt kõlas minu mäletamist mööda nii, et miks ma kasutan väljendit "vaktsiinideks nimetatud ained", mitte [sõna] "vaktsiinid". Mina kasutan seda väljendit selle pärast, et minu hinnangul, vastupidiselt sellele, mida me klassikaliselt vaktsiinidest rääkides silmas peame, need ained sellele määratlusele kuigi hästi ei vasta. Sellepärast et vaktsiinide esmane mõte peaks ju seisnema selles, et vältida konkreetselt nende viirustega nakatumist, mille vastu need on välja töötatud, ja teiste inimeste nakatamist seeläbi.

nii nagu mina asjast aru saan. Aga nagu hiljem selgus ja hiljem hakati ka ütlema, see polegi üldse nende ainete puhul see, mida neid välja töötades eesmärgiks peeti. Eesmärgiks peeti hoopis seda, et need hoiaksid ära raske põdemise,

See omakorda tähendab seda, et inimestele tegelikult massiivselt valetati ja neid peteti, kui igasuguste reklaamikampaaniate ja ma ei tea mille kõige muuga survestati, et laske endale kindlasti need süstid ära teha, muidu te viite vanaemale haiguse. Eks. See oli vale

loomulikult oli ähvardus töökohast ilma jääda. Mitte ainult Kaitseväes, mitte ainult politseis – see oli mastaapne. Inimesed võtsid väga suuri terviseriske, sest selge see, et mõnele üldse vaktsiinid ei sobi ja mõnel on

olema. Suur tänu küsimuse eest! Ma arvan, et see kirjeldabki seda probleemi, mille leevendamiseks või ületamiseks on see eelnõu välja töötatud. Igasuguste medikamentide süstimine, manustamine inimestele on ju väga tugevalt privaatsfääri kuuluv nähtus

tõend nende ainete süstida laskmise kohta või vastasel juhul me vabastame sind teenistusest." Selle konkreetse inimese puhul oligi nii, et tal olid nooruses tekkinud muude vaktsiinide manustamisega seonduvalt väga tõsised vastunäidustused – väga tõsiseid vastunäidustused. Ja ta teadis, et kui ta nüüd laseb uuesti neid aineid endale süstida, siis ta riskib tõsiste tervisekahjustustega. Sellest hoolimata Kaitsevägi ütles: "Ei, meid ei huvita see vastuväide. Sa kas lased need ained endale sisse süstida või me vabastame su teenistusest, viskame su üle parda." See on minu meelest muuseas väga piinlik lugu, sellepärast et sellest küll ei nähtu, et Kaitsevägi väga hooliks nendest inimestest, kes on panustanud Eesti kaitsevõimesse, teeninud Eesti Vabariiki. Kuidagi ei nähtu see printsiip, et iga okas loeb.

kui suur osa nendest inimestest, kes lasid 2021. aastal näiteks vaktsiinipasside süsteemi kehtimise ajal endale neid nii-öelda koroonavaktsiine süstida, tegid seda et see on asi, mida nad päriselt tahavad ise teha, ja kui suur osa tegid seda lihtsalt selle tõttu, et kas mitte saada erinevate ühiskondlike sanktsioonide osaliseks – mis seisnes selles, et sind lõigati välja ühiskondlikust elust – või kardeti

lihtsalt vaktsiinikohustuse kehtestamise tõttu kas ühiskonnas üldiselt või konkreetselt töökohal, siis me näeme, et meil on tegemist hiiglasliku probleemiga. Hiiglasliku probleemiga, mis räägib sellest, et ravimite manustamise vabatahtlikkuse põhimõtet ei ole meie ühiskonnas reaalselt austatud kaugeltki sellisel määral, nagu see peaks ühes õigusriigis olema. Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Austatud Varro! Oleme nüüd saanud avalikust meediast lugeda ka selliseid asju, kuidas hooldekodudes mitte ainult eakate hooldekodudes, vaid üldiselt hooldekodudes – manustatakse hoolealustele rahusteid või uinuteid, et nad ei oleks tülikad, et nad lihtsalt oleksid apaatsed kuskil oma ruumis ja nendega ei peaks tegelema. Kas see seadusemuudatus hõlmaks ka selliseid juhtumeid? Suur tänu küsimuse eest ja selle aspekti tõstatamise eest ka komisjonis! Ma arvan küll, et see hõlmaks selliseid juhtumeid.

Ma olen väga tänulik, kui esitatakse eelnõu kohta vastavasisulisi muudatusettepanekuid, mis nüansseeriksid seda küsimust, võtaksid arvesse, et võib-olla mingites tingimustes, teatud kitsastel juhtudel on siiski tarvis erandeid sellest reeglist. Ei saa välistada, et ka osutatud kontekstis võib osutuda mingites olukordades vajalikuks, et tekiks mingisugune erand. Just nimelt sellistes tõsistes olukordades, kus inimene on ohtlik iseendale või teistele. Aga üldprintsiibina peaks see kahtlemata vanadekodudes kehtima.

ma arvan, et me kõik peaksime siin saalis nõustuma, täiesti sõltumata sellest, millisesse erakonda või fraktsiooni keegi kuulub, et selline asi ei ole vastuvõetav õigusriigis, kus austatakse inimväärikuse põhimõtteid. Ei tohi olla nii,

mis on võimalikud toimed, ka kõrvaltoimed, tagajärjed.Mina tahaksin küll elada sellises riigis, kus me oleme üksmeelel, et niimoodi teha ei tohi, ka vanadekodudes vanade inimestega, sõltumata sellest, kui

see on kuidagi vale ja ebateaduslik. Vastupidi, teaduse üks aluspõhimõtteid on: küsitle, kontrolli, uuri üle. See on täpselt, mida peaks tegema, kui me tahame olla teaduslikud.Mul Mul on küsimus selle kohta, et me nägime, kui kiirelt organiseerus ühiskonna see osa, kellele on olulised palestiinlaste õigused ja palestiinlaste kaitse: pöördumine, avalikud üritused, meeleavaldused ja nii edasi. Miks ei ole seda näha sinu [tõstatatud] teemal? Kus on meie ühiskonnateadlased, meie õigusteadlased, tundlikuma närviga inimesed? Kus on need pöördumised? Miks see nii on? Suur tänu küsimuse eest! Tänan ka heade sõnade eest. Ka mulle on olnud see pettumuseks, et nii vähe inimesi, eriti haritlaskonna seast, on välja astunud nende nende põhimõtete kaitseks, mis minu arusaamist mööda peaksid õigusriigis ja riigis, kus inimväärikuse põhimõtteid päriselt austatakse, olema elementaarsed. Loomulikult, eriti suurt pettumust [valmistas] see 2021. aasta sügisel, kui vaktsiinipasside süsteem kehtestati ja sajad tuhanded inimesed ühiskondlikust elust välja lõigati, kehtestati segregatsioonisüsteem. Minule endale tundus elementaarne, et nii palju me peaksime olema ajaloost õppinud, et sedasi me inimesi kohelda ei tohiks, lahterdades neid õigeteks ja valedeks ja sidudes selle, kas sa saad kodanikuna ühiskondlikus elus osaleda või ei saa, sellega, kas sa lased endale mingeid aineid süstida. Rääkimata sellest, et tegemist oli, nagu öeldud, lõpetamata ohutusuuringutega ainetega, mida oli reklaamitud täiesti selgelt valelikult.Kogu selle vaktsiinipasside süsteemi aluseks olev argumentatsioon, et kõik peavad süstima, kaasa arvatud lapsed, noored ja teismelised, selleks et mitte nakatada teisi, oli ju pea täiesti valelik.

Mis puutub nende põhimõtete fundamentaalsusesse, siis nagu hea küsijagi osutas, tegelikult juba Nürnbergi protsessil pöörati sellele küsimusele väga tõsist tähelepanu pärast neid õudusi, mida nähti teise maailmasõja käigus Saksamaal, kus viidi läbi inimkatseid erinevate eksperimentaalsete ravimitega ja rikuti täiesti jõhkralt inimeste kehalise puutumatuse põhimõtet. Mulle tundub küll, et ajaloost me peaksime õppetunnina kaasa võtma selle, et et inimeste kehalise puutumatuse põhimõtet peab võtma äärmiselt tõsiselt. See ei ole mingisugune naljaasi, millesse saab suhtuda niimoodi üle jala, ükskõikselt. Rene

Kas see arutelu oli selle [eelnõu] juures komisjonis ka? Ma eeldan, et oli, ja sügavam arutelu. Suur tänu küsimuse eest! Ma pean ütlema, et ma ei mäleta, et sellel teemal oleks komisjonis sügavamat arutelu olnud. Kolleegid võivad mind parandada, kui ma eksin. Aga küsimus on kahtlemata põhjendatud. Minu arvates ei ole see üldse hea maitsega kooskõlas, et näiteks Kaitsevägi ei aktsepteeri esimese astme kohtuotsuseid, vaid kaebab need kõik edasi. see minu teha oleks, kui ma oleksin see inimene, kes peab neid otsuseid langetama, ütleksin ma küll nii, et vaidlesime kohtus selle küsimuse ära, kohus on oma seisukoha kujundanud,

Sa küsisid selle kohta, kes vastutab, kes võtab vastutuse. Ma läheksin isegi ühe sammu tagasi. Hea küll, ei vastuta mitte keegi, keegi ei vabanda mitte millegi eest, keegi ei maksa mingisugust hüvitist mitte kellelegi mitte millegi eest. Aga absoluutne miinimum peaks minu hinnangul olema see – kui meil on päriselt keeruline julgeolekuolukord –, et öeldakse: "Teate, mehed, oli mis oli. Tegutsesime tol ajal enda arvates parimast arusaamisest lähtudes, võimalik, et see ei olnud päris adekvaatne, tagantjärgi tarkusena. Oli mis oli, tulge tagasi teenistusse, läheme koos edasi. Kõik mehed, kes suudavad panustada Eesti kaitsevõime parendamisse ja tahavad seda teha, on Kaitseväkke tagasi teretulnud." Ma ütlen ausalt, et mina ei saa aru, miks seda ei tehta.

Marran kirjutas alla käskkirjale, millega vabastati inimene teenistusest lihtsalt selle tõttu, et ta ei lasknud endale süstida mingit ainet, mille süstimise järele puudub igasugune vajadus. Igasugune vajadus! Keegi ei saa seda eitada. Nii et mulle tundub küll, et siin on taustaks väga palju suuremad küsimused selle kohta, kuidas meil siin Eesti riigis üldse asjad käivad. Ja veelgi laiemaks taustaks ongi see küsimus, et vastutuse printsiibiga on lood väga halvad. Väga-väga halvad. Tehakse kas ebaseaduslikke või selgelt põhjendamatuid asju ja mina küll ei ole näinud, et keegi millegi eest eriti vastutaks. Muuseas, ma olen küsinud seda hästi erinevatelt inimestelt. Võib ka siin selle küsimuse tõstatada. Kui te võtate lahti avaliku teenistuse seaduse, [siis näete, et] seal on sätestatud selline asi nagu ametniku varaline vastutus. Mul ei ole seda praegu lahti, aga meenutan peast: ametikohustuste süülise täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmisega riigile põhjustatud kahju eest vastutavad ametnikud isikliku varaga. See on nagu isikliku vastutuse põhimõte ametnike tasandil ja see reaalselt kehtib Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi. Kas keegi siit saalist oskab meenutada viimasest kümnest aastast ühteainsatki juhtumit, kus seda oleks päriselt rakendatud? Päriselt! Tulge ütelge mulle pärast koridoris, näidake kas või ühte juhtumit, osutage üheleainsale juhtumile, kus seda põhimõtet oleks päriselt rakendatud. No kui ei ole, siis tekib küsimus, kas see on tõesti tõsi, et kümne aasta jooksul ei ole mitte ükski ametnik ametikohustuste täitmatajätmise ega ka mittenõuetekohase täitmisega riigile mitte mingisugust varalist kahju põhjustanud. See ei saa ju reaalne olla! Meil on tuhandeid ja tuhandeid ja tuhandeid ametnikke, kes igapäevaselt töötavad. Inimesed on ekslikud, inimesed eksivad.

Ja mind täitsa huvitaks, mida selles valdkonnas minust asjatundlikumad inimesed selle kohta ütlevad. Tegelikult peaks pöörduma ka Terviseameti poole selle küsimusega, sellepärast et nii nagu mina asjast aru saan, on koroonavaktsiinide näol seaduse mõttes tegemist ravimitega. On nii?

Ma ei tea, kas keegi oskab sellele vastata, mina ei oska.Ütleme, pealtnäha mulle tundub, et tegemist on seaduse rikkumisega. Ma olen väga tänulik, kui keegi lükkab selle seisukoha ümber, ütleb ja selgitab ära, kuidas ei ole tegemist seaduse rikkumisega. Kui see on seaduse rikkumine, siis on juba järgmine küsimus, eks ole, kas siis teatavad seadusrikkumised ongi meie riigis heaks kiidetud nii-öelda suurema hüve nimel ja nende suhtes pigistatakse lihtsalt silm kinni. Et igal juhul ei pea seadust järgima, peab järgima ainult sellistel puhkudel, kui see on meelepärane. Ma tahaksin loota, et see nii ikkagi ei ole või sellist suhtumist siin omaks ei võeta. Suur

Suur tänu teile! Siin vist küsimust otseselt ei olnudki, aga oli kaks kommentaari. Esiteks, mind küll väga huvitaks, kuidas teie siis määratlete vaktsiine. mind huvitaks muu hulgas see, kas vaktsiini määratluses peab olema see, et see hoiab ära või vähemalt oluliselt vähendab tõenäosust nakatuda või teisi nakatada.

mis puudutab eelnõus kasutatud terminoloogiat, siis seal ei ole räägitud ei vaktsiinidest ega vaktsiinideks nimetatud ainetest. Ma loen selle uuesti ette: ilma informeeritud nõusolekuta inimestele ravimite manustamise eest, samuti vägivalla või muude sanktsioonide, sealhulgas töösuhte lõpetamisega ähvardades, inimeste tahte vastaselt nende ravimite manustamisele või manustada laskmisele sundimise või survestamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Aga ma tulen oma teema juurde tagasi. Erinevalt psühhoneuroloogiahaiglast, kus on diagnoosiga inimesed, kellele on tulenevalt diagnoosist määratud ka ravim – seega on see kõik lubatud, see asi on neile ette nähtud –, on hoolekandeasutustes see teema, et ei ole

noor, kes hooldekodus on, lihtsalt ei tüüta hooldajaid ja hooldekodu ametnikke. Ma pidasin tegelikult oma küsimuse all silmas, et see vist läheb ka ikkagi selle plaanitava muudatuse alla. Suur Suur tänu küsimuse eest! Siin ei ole pikalt midagi vastata, see läheb ilmselgelt sinna alla ja selline asi on täiesti ühemõtteliselt lubamatu. Absoluutne miinimum, mis peaks olema täidetud selleks, et me saaksime rääkida ravimite manustamise vabatahtlikkuse põhimõtte järgimisest, on see, et inimesele esiteks üldse öeldakse, et talle manustatakse ravimeid,

Aga kui see esimene tasand on puudu, siis ei saa üldse rääkida nõusolekust, sellepärast et nõusolek, selleks et see oleks õiguslikult relevantne, peab olema informeeritud. Peab olema arusaadav, mille kohta nõusolek täpselt antakse, mitte lihtsalt nii, et paned paberile mingi allkirja, aga tegelikult sulle polegi selgitatud, millega [nõustumiseks] sa sinna allkirja paned. lühike vastus on see, et see on absoluutselt selge, et see läheks sinna alla. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kas see seadusemuudatus võiks puudutada ka olukordi, kus noori ahvatleti vaktsineerima erinevate kingituste, loosimiste ja kampaaniatega? Näiteks paljud ettevõtted, nagu Tallink ja Selver, panid vaktsineeritutele autasuks välja kinkekaarte, Eesti Tervise Fond loosis vaktsineeritute vahel välja iPhone'e ja nii edasi ja nii edasi. Aitäh,

reklaamida ravimeid mingisuguste õnnelooside või muu sellisega, eriti veel noortele, selle tegemine on täiesti lubamatu.Aga mulle tundub, et selle paragrahvi alla see ei läheks, sellepärast et tegemist ei ole sundimisega, vaid pigem ahvatlemisega.

teises lõikes, kus on kvalifitseeritud koosseis, on öeldud, et sama teo eest, kui see on pandud toime – ja nüüd lõige 2 punkt 2 – noorema kui 18-aastase isiku suhtes, karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega. Kui põhikoosseisu järgi on karistuseks rahaline karistus või kuni üheaastane vangistus, siis kvalifitseeritud koosseisu järgi on see ühe- kuni viieaastane vangistus. Ja kui keegi küsib, kust ma võtsin need konkreetsed karistuse määrad,

Seal on samamoodi, et esimeses lõikes on karistuseks Ei, siin on tegelikult isegi rangemad karistused. Alguses ma mõtlesin, et ma juhindun sellest, mis on seal §‑s 1381. Teise lõike koostamisel lähtusin ma sellest eeskujust, mis siin on kvalifitseeritud koosseis, aga karistusmäärad on oluliselt väiksemad kui need, mis siin on ette nähtud, mitte suuremad. Signe Kivi, palun! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minu sõnavõtt on ajendatud siin saalis kõlanud teile esitatud küsimusest [selle kohta], nagu toimuks Eesti hooldekodudes inimeste tahte vastane vaktsineerimine ja ravimite manustamine. Tegelikult on nende asutuste, nimetagem siis, patsientidel kas volitatud esindaja või kontaktisik, kelle käest alati kirjalikult luba küsitakse, ja seda tutvustatakse ka hooldusel olevatele isikutele. Kas teil on konkreetseid näiteid, kus on just hooldekodudes inimeste ja nende lähedaste tahtest üle sõidetud? Austatud

mina ette panen konkreetse eelnõuga. Ma olen öelnud abstraktselt sellele vastates, et jah, läheks küll.Nüüd, sellega seonduvalt, mis hooldekodudes täpsemalt toimub, mina ei ole asjatundlik

ja selle küsimuse võiks adresseerida temale, seda enam, et tema selle küsimuse tõstatas. Ma olen kuulnud sellistest juhtumitest, aga mina kindlasti siit puldist midagi väitma ei hakka, sellepärast et mul vastav informatsioon tõesti puudub. Suur Rene Kokk, palun! Aitäh, hea aseesimees! Lugupeetud Varro! Jaa, Evelin Poolamets tõi siin väga hästi välja selle, mis hakkab meelest ära minema: kuidas sisuliselt nätsu ja värvilise traadiga meelitati inimesi vaktsineerima. Okei, utreeritult ütlesin, aga tõesti pakuti igasuguseid asju.

Kuidas sulle tundub? Millised on tagajärjed meie põhiseaduslikule korrale ja üldse Riigikogu tööle ja Eesti riigi valitsemisele tervikuna, kui üks kontingent, kes parasjagu võimul on, suudabki läbi suruda selle, et saadikut ei lasta siia saali,

Reaalselt tehti ära. Läti parlamendi liikmed, kes ei lasknud endale neid aineid süstida, mitte ainult ei pääsenud osalema istungitel ei füüsiliselt ega ka selle elektroonilise keskkonna kaudu, mis neil juba eksisteeris – see näitas eriti, et see oli selline kuri lähenemine, sest kuidas võiks elektroonilise keskkonna kaudu osalemine kellelegi ohtu kujutada –, vaid kaotasid ka palga.

Kuidas saab siis [olla] niimoodi, et ma tulen hommikul parlamenti tööle, et esindada neid kodanikke, kes on mind usaldanud enda esindajaks, ja siis mulle öeldakse: "Ei, teie ei saa sisse, kui te ei lase endale süstida seda või teist või kolmandat ainet." Ausalt öeldes mul ei ole sõnu sellise asja kohta. Ma ei tea, kuidas on võimalik nii kaugele üldse jõuda. Aga kui on võimalik nii kaugele jõuda, siis see näitab seda, kui vähe on ikkagi päriselt austust demokraatia põhimõtte ja õigusriigi põhimõtte vastu, inimväärikuse põhimõtte vastu – erinevate põhimõtete vastu. Aga on võimalik, on võimalik. See räägib ikkagi väga palju nende inimeste kohta, kes selliseid ettepanekuid teevad, mulle tundub. Väga palju rohkem kui nende inimeste kohta, kes lasevad siis endale neid aineid kas süstida või mitte. Aga muuseas, küsimust püstitades sai osutatud sellele, et see oli piinlik, mida tehti nendes juhtumites, millele kolleeg Evelin Poolamets osutas. Seonduvalt sinu eelneva küsimusega: piinlik, jah, piinlik küll, aga kui tegemist oli selgelt seadusvastase käitumisega, nagu tunnistasid ka Eesti Vabariigi ametkonnad, siis – millest me enne rääkisime – kas keegi vastutas millegi eest? Ei, mitte millegi eest mitte mingit vastutust ei olnud. Ma mäletan, et Tallinna linn tegi seda, meelitas lapsi ja noori süstima mingisuguste loosimistega. Ja minu meelest – ma vabandan, kui ma eksin – tegi seda ka Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Üks haigla Üks haigla igal juhul oli, minu meelest oli see Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Tegemist oli selge, ühemõttelise, vastuvaidlematu seadusrikkumisega. Pärast selle [selgumist] nad lõpetasid selle tegevuse ära.

olulisem palestiinlaste kaitsmine kui enda õiguste ja põhivabaduste eest seismine, vähemalt antud teema näitel. See on tõesti kurb. See

See tagab, et säilib usaldus ametiasutuste vastu. Usaldus on see, mis ühiskonda koos hoiab ja mis tagab usalduse võimu vastu. Mis on nüüd see imerohi, mida peaks otsima, et saadaks aru usalduse tähtsusest ja et see uuesti taastada? Suur tänu küsimuse eest! Muuseas, mina olen ka pannud seda tähele, et poliitikute ja ilmselt ka ametnike seas on üsna laialt levinud selline hoiak, et vigade tunnistamine on midagi sellist, mida kunagi mingil juhul ei tehta, et see olevat nõrkuse märk.

Sest kõik inimesed teevad vigu, kõik eksivad ja kui inimene on selline, et ta mitte ühtegi viga ei tunnista, siis kuidas ma saan sellist inimest usaldada?

teenistusse tagasi kõiki mehi, [kes ametist vabastati], ja lubame, et midagi sellist enam tulevikus ei tehta." Ärme räägi üldse mingitest kompensatsioonidest, ärme räägi isegi vabandamisest, kui see on liiga raske, kuigi seda võiks suuta teha. Aga lihtsalt tunnistada midagi – jaa, ei teinud asju päris nii, nagu oleks võinud teha ja oleks pidanud tegema –, mulle tundub, ei tohiks olla raske.

sundimisest või survestamisest. Sellega see eelnõu tegeleb, ja selle vältimisega. Me oleme rääkinud siin tõepoolest ka inimeste, samuti laste meelitamisest vaktsineerima, lubades igasuguseid toredaid asju, aga me teame tegelikult, et ka arstidele pakuti hüvesid. Riik konkreetselt maksis raha iga vaktsineerimise eest, iga vaktsineeritu eest ja see on fakt. Ma küsin, kuidas sellesse suhtuda. Mida me võiks tulevikus arvesse võtta ja kas see oli kuidagi eetiline või õiguslik? Aitäh! Suur tänu küsimuse eest! Minu meelest eetiline see ei olnud, alustame sellest. Kas see oli kooskõlas kehtiva õigusega? Ma jään praegu vastuse võlgu, seda peaks natuke analüüsima. Mul ei ole asjakohaseid seadusesätteid ees. Aga mina oleksin küll oodanud, et arstid ise keelduvad sellisest ettepanekust, sest see seab kahtluse alla arstide usaldusväärsuse. Kui arstid asetavad ennast sellisesse positsiooni, kus nad saavad rahalist preemiat vastavalt sellele, kui paljudele inimestele neil õnnestub mingisuguseid ravimeid sisse sööta või süstida, siis on ju tegemist ilmselge huvide konfliktiga. Arst ei tohiks nõustuda enese ega ka oma kolleegide paigutamisega sellisesse huvide konflikti situatsiooni. Me ju kõik, minnes arsti juurde, tahame olla täiesti veendunud selles, ükski arst ei hakka meile mingisuguseid aineid süstima ega soovitama tulenevalt rahalise kasu saamise eesmärgist. Noh, elementaarne.Nii et minu hinnangul oleksid arstid pidanud ise selgelt ütlema, et ei, see ei ole kooskõlas meie ameti väärikusega ja sellist

Aitäh, hea istungi juhataja! Aitäh, hea Riigikogu! Eelnõu esitaja! Õiguskomisjon arutas antud eelnõu teisipäeval, 26. septembril 2023

tõi komisjoni liikmetele välja informatsiooni, et tahtevastane tervishoiuteenuste osutamine on juba praegu sõnastatud võlaõigusseaduses ja ühtlasi

Lugupeetud kuulajad! Mul on hea meel, et see on siiski tekitanud täna diskussiooni ja hulga küsimusi.

temaatikaga, aga ometi COVID‑i temaatikaga võimendus see valdkond väga tugevalt. Ja see on kindlasti peamiseks ajendiks antud eelnõuga väljatulekul.Aga Aga läheme sissejuhatuseks korraks regionaalhaigla kodulehele. Seal on kirjas, millised on vaktsiini põhilised kõrvaltoimed. "MRNA‑l põhinevad vaktsiinid võivad valdaval osal inimestest tekitada väsimust, peavalu ja süstlakoha valulikkust. Kui mõelda, siis ei erine see teistest vaktsiinidest, mis meil kasutusel on." Aga COVID‑i infektsiooni puhul veel "kurdetakse nädalaid vältavat väsimust, jõuetustunnet, kõrget palavikku".

Aga vaatame asja sisse. Ravimiamet lõpetas AstraZeneca COVID‑19 vaktsiiniga immuniseeritud mehe surmajuhtumi hindamise. Kümme päeva pärast pärast vaktsineerimist tekkis noorel päästjal trombotsütopeenia ja ajuarterite tromboos. Ta vajas haiglaravi ning [juhtum] lõppes surmaga. 2021. aasta detsembri teade: Ravimiamet uurib koroonavaktsiini seost 23-aastase mehe surmaga. Noormeest [tabas] neli nädalat pärast teist Pfizeri vaktsiini süsti müokardiidist tingitud äkksurm. Kas meil on probleem? Jah, meil on probleem. Ka ühe inimese äkksurm vaktsiini tõttu on probleem, mis tähendab,

Selliseid juhtumeid on rahvusvaheliselt väga palju. Ekspertide analüüsid alles laekuvad ja mida rohkem laekub, seda hullemaks pilt läheb. Ja mida me loeme: müokardiit on mRNA-vaktsiinide üks teadaolev kõrvaltoime. Ehk siis nii mõnigi sundvaktsineeritu pidi otsustama, kas ta mängib Vene ruletti või mitte, kas trumli pööramise järel on relv laetud või mitte. Ja teised rääkisid, et ärge muretsege, see on nii kerge asi, süstlakoha kerge punetamine. Me lähtume väga tõsisest probleemist, põhiseaduslikust probleemist ja elulisest probleemist. Eelnõu esitaja ütles õigesti, et tegu on hiiglasliku probleemiga. Samal ajal käib protsess Maailma [Terviseorganisatsioonile] täiendavate volituste andmiseks ja kõikvõimalike sundvaktsineerimise projektide laiendamiseks.

Meil on raske minevik. Nõukogude Liidus katsetati tuumapommi oma inimeste peal. Kümned tuhanded sõdurid pandi jooksma üle värske tuumaplahvatuse koha. See on meie minevik ja kui me ei suhtu sellesse piisava tõsidusega, siis me ei ole mitte midagi õppinud. Kohtupsühhiaatria, poliitiline psühhiaatria. Mida öeldi meie vabadusvõitlejatele? "Võib-olla te Mordva laagris saate ära istutud, aga Serbski instituudist te elusa ja tervena tagasi ei tule." See on meie minevik sundusliku ravimite manustamisega seoses.Meie õiguskaitseorganid jooksid lati alt läbi, õiguskantsler jooksis lati alt läbi just siis, kui oli vaja meid kaitsta sundvaktsineerimise eest. Need halduskohtu otsused, mis on nüüd tulnud, on tagantjärele. Hea teada, et oli sundvaktsineerimine, aga siis ei kaitsnud neid inimesi õiguskaitseorganitest keegi. Ainult aktivistid tegid häält ja mõned poliitikud tegid häält. Näiteks bioloogiliste ohutegurite määruse [muutmine] oli väga jõuline samm sundvaktsineerimise ja võis nii mõnegi inimese tervise hävitada, töökohast ilma jätta. Ja bioloogiliste ohutegurite teema oli väga paljudes asutustes üleval.Tuletame meelde põhiseaduse § 28: igaühel on õigus tervise kaitsele. Väga vastuoluline, eks. Inimesi, kes ei vaja neid vaktsiine, näiteks lapsi, meelitatakse, teisi sunnitakse. Samamoodi on inimõiguste ja biomeditsiini konventsioon, kus öeldakse, et inimeste huvid ja heaolu on kõrgemal puhtühiskondlikest ja -teaduslikest huvidest.

Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 76 esimesel lugemisel tagasi lükata. Peame seda ettepanekut hääletama ja asume hääletamist ette valmistama.

Head kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 76 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 59 Riigikogu liiget, vastu 16, erapooletuid 0. Eelnõu 76 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.Head kolleegid, üks kaubanduslik teadaanne ka. Nimelt, kolleegid saalist palusid meelde tuletada, et sellesama maja esimesel korrusel on käimas jõululaat ja seal kogutud annetustega toetatakse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Peeteli Koguduse lapsi ja noori. Selle on korraldanud meie maja kantselei rahvas. Nii et kõik Riigikogu liikmed on oodatud seda heategevuslikku müüki külastama. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Anti Poolametsa, Helle-Moonika Helme ja Varro Vooglaiu algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu 85 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli

Lugupeetud saadikud! Oleme tulnud välja eelnõuga, mis muudab karistusseadustikku

See käsitleb § 132, millega sätestatakse, et võõra munaraku ja sellest valmistatud inimloote ülekandmise eest naisele, kelle kohta on teada, et ta kavatseb sellest arenenud lapse pärast sündi ära anda, karistatakse rahalise karistusega või kuni kümneaastase vangistusega. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahalise karistusega või sundlõpetamisega.Surrogaatemaduse probleemistik on maailmas kasvav probleem. Surrogaatema rolli satuvad väga tihti vaesed, sotsiaalselt kaitsetud naised, kes on pandud väljapääsmatusse olukorda. Paljud teevad selle sammu rahatuse ja täieliku meeleheite tõttu. Võtame näiteks kolmanda maailma riigid, India või teised riigid, kus asendus-, surrogaatemadus on levinud. Minu andmetel oli see väga levinud ka Ukrainas.

Nii et on väga tõenäoline, vaadates rahvusvahelist praktikat, et homopaarid hakkavad tulevikus üha rohkem lapsi muretsema surrogaatemade abil, sealhulgas tasulise asendusemaduse kaudu riikidest, kus see ei ole keelatud.

Kehtivas seaduses on norm järgmine: võõra munaraku või sellest valmistatud inimloote ülekandmise eest naisele, kelle kohta on teada, et ta kavatseb sellest arenenud lapse pärast sündi ära anda, karistatakse rahalise karistusega. Nii tõsise lastekaubandusliku tegevuse juures, nii ohtliku tegevuse juures ei saa ju piirduda ainult rahalise karistuse või sanktsiooniga. Kuna sellega teenitakse suuri summasid, samas ohustatakse surrogaatema tervist, on põhjust tuua sanktsioonina sisse ka päriselt päriselt vangi minemise võimalus ja juriidilise isiku puhul muidugi sundlõpetamine. Ma toon mõned näited. Jaanus Pikani, Presidendi Kantselei kunagine direktor, pani vastava äri püsti välismaal.

õele surrogaadina lapse, on tõsisemad juhtumid sellised, kui näiteks telestaarid, filmistaarid arvavad, et milleks on minul vaja seda sünnitamise koormat kanda, kui ma saan selle osta. Selline kõhedust tekitav ebaeetiline inimkaubanduslik praktika maailmas üha laieneb. Eks see olegi progressiivse maailma osa, et tehnoloogia määrab kõik. Küll siis katseklaasides kasvatame inimesi nagu ulmefilmis ja ärilistel eesmärkidel kaupleme nendega, Tegelikult ongi see düstoopia ja üks inimkaubanduse kõhedusttekitavamaid vorme. Ka Eestis paraku

Sellepärast ma ei külastagi neid Riigikogu jõulupühasid, sest kuidagi on see moodsa maailma õõvastav hingus Niguliste pühakojas väga süngelt kohal. Needsamad lasteostjad on meie liberaalse meedia superstaarid. On võimatu loendada, mitu artiklit sellest lasteostjate paarist on tehtud, igal juhul kümneid ja kümneid klantsajakirjade esikaantel, kuidas nad oma järeltulija eest hoolitsevad. Aga inetu on see, et needsamad klantsajakirjad unustavad mainida, et tegemist on inimkaubandusliku tegevusega, mille kaudu nad endale lapsed said –, ja Eesti Vabariigis keelatud tegevusega. See ongi Eesti meedia tase 21. sajandil – unustatakse mainida, et tegu on Eesti mõistes kuriteoga. Aga eks seda Overtoni akent püütakse laiendada kõikide vahenditega. Mida hullem, seda parem – selline on Overtoni akna nihutajate eesmärk. nad seda nihutavad? Selleks, et see muutuks uueks normaalsuseks. Selleks, et 49 sugu oleks nende jaoks ka uus normaalsus, millest saaks hommikust õhtuni jutlustada oma klantsajakirjades, kui äge see on. Ja et ka siit puldist saaks Indrek Saare sugused suured mõtlejad kuulutada, et ka samast soost inimesed võivad lapsi saada, see on fakt. Suured mõtlejad. On suurte mõtlejate aeg. Ja siin me oleme. Tahame tõepoolest osutada vastupanu inimkaubanduse õõvastavamatele vormidele, nagu laste ostmine raha eest, ka inimestelt, kes meelega ei ole tahtnud kunagi loomulikul teel lapsi saada. Ma loodan, et see eelnõu aitab olukorda parandada, et me ei ülistaks lasteostu, lasteäri, inimkaubandust. Siingi saalis liigub tihtipeale ringi inimesi, kes peavad ennast suurteks inimkaubandusega võitlejateks. Sotsiaaldemokraadid muidugi. Nad arvavad, et nemad võitlevad naiste õiguste eest, aga miskipärast ei ole nemad kunagi sellise eelnõuga välja tulnud. Miskipärast tegelevad nad põhiseadusvastase abielu moonutamisega. Ja miskipärast nende endine juht rääkis midagi mees- või mis sünnitajatest. See suure mõtleja seisukoha põhjendus

prostitutsiooniga käib kaasas inimkaubandus, inimorjandus. Naisi sunnitakse ähvarduste ja vägivallaga ning tihtilugu hoitakse neid kogu aeg narkouimas. Prostitutsioon on, ütleme, ühe inimese kuritarvitamine. Surrogaatemaduse

ikkagi seda ülistatakse meil meedias, sellest räägitakse kui mingist ninnu-nännu asjast. Mis sa arvad, kuidas see võimalik on ja miks seda tehakse? Aitäh, See on mõistatuslik, aga ma oletan, et see on sõda loomulikkuse vastu, sõda headuse vastu, sõda terve mõistuse vastu. See on 21. sajandi reaalsus, et sõda loomulikkuse, normaalsuse ja headuse vastu, kõige ilusa vastu on muutunud peavooluks.

–, stigmatiseeritakse, ähvardatakse, sõimatakse, ka siin saalis. Kasutan Jevgeni Ossinovski terminit rahvusriigi kohta: see on düstoopia. Me elame düstoopilisel ajal. Ma olen proovinud sellele mõistatusele vastust leida, et miks seda tehakse. Miks sõditakse normaalsuse, ilu ja headuse vastu, loomuliku perekonna vastu,

teo eest üksnes rahalise karistuse ettenägemine sanktsioonina ei ole kuidagi kooskõlas karistusseadustiku taustaga. Kui ma vaatan § 133, mis räägib inimkaubandusest, siis seal on väga selgelt öeldud, et karistatakse ühe- kuni seitsmeaastase vangistusega.

seaduselünk ja sellepärast ongi võimalik liberaalsel meedial ka sellist ülistustegevust läbi viia. Need inimesed on saanud endale lapse osta ja saavad tegelikult reklaamida tulevast tegevust: tehke samamoodi! Likvideerige see lasteostu paragrahv üldse! Minu meelest liberaalse meedia sõnum on see: likvideerige see lasteostu paragrahv! Vaadake, kui toredad inimesed – tegid äri, ostsid lapsed ja nüüd saavad neid siin ajakirjades Seda seaduseauku kasutatakse väga alatult tööriistana sellesama lasteostu reklaamimiseks. See tuleks samamoodi [lahendada], ehk isegi selle eelnõu täiendusena

pani juba aastaid tagasi mu mõtte liikuma, et kuidas see võimalik on, et meil lausa suured firmad tegelevad sellega. Sõna otseses mõttes arengumaade inimesi või kolmandate riikide inimesi, vaesemate riikide inimesi äärmuslikult alandades [suruvad] mingisugustesse sünnitusfarmidesse raha eest. See on päriselu, aga minu silmis on see düstoopia. Minu silmis on see üks tõeline, mingi moodne tehnoloogia piiride katsetamine, kus eetika on visatud prügikasti. Martin Helme, palun! Martin

Enne sa ütlesid, et sa oled poolel teel vastuse leidmisel, miks sellist asja kiidetakse. Ma pakun sulle selle teise poole vastusest. Vasakpoolsed liberaalid vihkavad meie ühiskonda, lihtsalt vihkavad. Piiritult vihkavad seda ühiskonda, mida esindab traditsiooniline normaalne perekond ja traditsioonilised moraalsed väärtused. Nad on valmis selle ära hävitama ja koos sellega ise ka ära hävinema, peaasi et see vihkamine saaks realiseeritud. Mu küsimus on selline. Kas sellised inimesed saavad päriselt ringi käia ja rääkida, et nemad seisavad naiste õiguste eest? Aitäh! Ma ka ütleks, et On võimalik küll seista naiste õiguste eest ka nende puhul, aga ma pean seda silmakirjalikuks, kui samal ajal sellistes küsimustes vastuseid ei anta või põgenetakse selle eest, et sellist eelnõu toetada. See on üks väga silmakirjalik häälitsemine

inimestel, kes tõesti naiste õigusi toetavad, toetada erakonda, kelle esimees räägib siin, et samast soost inimesed võivad lapsi saada? See peaks

Kui üks sotsiaaldemokraatide liige sellist juttu räägib, siis me saame aru, igas erakonnas võib juhtuda, aga kui esimees seda räägib, siis ma ütlen: "Poisid, pange uks kinni! Aitab! Kas see on teaduspõhine?" Selline olukord on masendav, tõepoolest masendav. Ma tuletaksin veel meelde üht Eesti klassikut,

Ikka need 49 sugu ja … Me peame pöörduma eestiaegsete suurepäraste psühhiaatrite ja psühholoogide pärandi juurde, võib-olla isegi tegema OTRK sellel teemal,

Eesti Sotsiaaldemokraatliku Töölispartei liikmed röökisid siitsamast puldist erinevaid loosungeid kodanlikest verekoeradest ja nõudsid kodanlise vabariigi likvideerimist. Mässu ja meelehaiguse suhted 20. sajandi alguse ja 21. sajandi vahel on täiesti tuvastatavad. Kert Kingo, palun! Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Needsamad õhinapõhised surrogaatemaduse kiitjad räägivad sama härdat nägu tehes laste vaimsest tervisest.

olen sattunud peale USA materjalidele. Hetkel mul ei ole ühtegi käepärast, aga need need uuringud on viidanud sellele, et sellel on otsene seos ja väga ränk emotsionaalne ja psühholoogiline järelm

et ka ühe vanemaga või lahku läinud vanematega lastel on palju psühholoogilisi probleeme, ka selle kohta on uuringuid tehtud. Aga kui lapsed ei tea üldse oma vanemaid või siis saavad teada, et nad on ostetud nagu kuskilt poeletilt, siis ma arvan, et see olukord on kordades hullem kui nende tavaliste psühholoogiliste probleemide puhul.

emotsionaalselt tuimemad, nad on kuidagi ratsionaalsed, isegi võiks öelda, et empaatiavõimetumad. Rääkides nendest teemadest, äkki me peaksime hakkama muutma ka lastekaitseseadust, et seista ka laste eest? Aitäh! Aitäh! Väga hea tähelepanek, ja elust enesest, nagu ma kuulsin. Minu arvates, jah, tegu on väga tõsise teemaga ja see vajaks lastekaitseseaduse lähenemist. Mul on palve see teema tähelepanu alla võtta, sest need, kes sõnades kaitsevad naisi ja lapsi, need ei häbene ju neid lapsi vaimselt sandistada juba lasteaias ja teha neile väga agressiivset propagandat homosuhete teemal. Siil Priidiku raamat oli ju see, mida jultunult levitati Eesti lasteaedades. Ma ütlen, et liberaalidel on suur probleem.

see on masendav. Ma kiidan siin Ungarit, kes viis läbi referendumi, et kaitsta alaealisi selle ajupesu eest. Selle brutaalse ajupesu eest, mis tänapäeval toimub, laste hinge sandistamine LGBT‑religiooni sisseviimisega. Jah, ma nimetan seda religiooniks, sest ratsionaalsed argumendid ju puuduvad, küll aga on äärmiselt agressiivne selle pealesurumise viis.Tõesti, me elame alanduste ajal. Isegi Eesti diplomaatiline korpus sunnitakse homolippude all teiste riikide siseasjadesse sekkudes marssima mingites kolonnides. Täiesti, täiesti, ma ei tea … Ma ei teagi, kuidas seda Eesti välispoliitilist alandust kirjeldada, sest see on alandus. See on täiesti võrreldav sellega, kui saadetakse ka mingite anarhistide marssidele. Mis seal vahet on? See on ikkagi sisepoliitikasse sekkumine. Mõelge – Eesti saadik Prantsusmaal läheb anarhistide marsile punalipu all. Küll on äge! Või punamusta lipu all. see on tänane Eesti välispoliitika! Me näeme põhja, sügavat põhja. Ma ütleks, et ainuüksi selle pärast peaks Eesti välisminister Tsahkna päevapealt lahkumisavalduse tegema.

Ütleme, ostmine käib põhimõtteliselt ikkagi niimoodi, et kui ma lähen näiteks Ülemiste keskusesse ja tahan mingit meeldivat kaupa, siis ma käin raha välja ja ma omandan selle. Tegemist on minu hinnangul ikkagi inimkaubandusega, mis seal toimus, aga mulle jääb täiesti mõistetamatuks, kuidas see sai siin Eestis tollel hetkel legitiimseks muutuda. Ma toon väga huvitava näite. Kui mõni tegelane tahab näiteks abielluda viie naisega, läheb Aafrika riiki, abiellub seal viie naisega ja tuleb siia, siis kas sellisel juhul on see normaalne, et siin registreeritakse kõik ära, kõik ta viis naist? Ja mis siis üldse edasi saab? Tegelikult me ei tohiks sellist mujal riikides toimuvat anarhiat Eesti riigis ikkagi lubada. Aitäh, hea küsija! See on tõesti

õiguskaitseorganitel oleks võimalik juba täna öelda oma eitav vastus sellisele tegevusele. Näiteks, et viit naist lihtsalt ei registreerita. See on täiesti reaalne islami kultuuriga [kaasnev] probleem. Saksamaal on see probleem. Mida teha?

Kui ta saab seal elamisload ja kõik, võib-olla isegi kodakondsuse, siis kuidas see viiekümnene basaar seal ringi liigub? See on meie tänapäeva probleem.

Võiks öelda – mul ei paindu keel seda ütlema –, et kaup on üle antud, eks ole. Tegu on ju inimesega, aga [kõik] on taandatud kaubanduslikule tegevusele, ostule ja müügile. Ehk inimkaubandus kõige otsesemas mõttes. Inimene ja kaup – inimkaubandus. Mida selle väeti lapsekesega teha? Kas ta peab minema lastekodusse? See ongi tõesti ränk, südamevalu tekitav probleem. Mida teha selle lapsega pärast seda, kui ta on surrogaadi poolt sünnitatud? Võib juhtuda ka nii, et see ostja ühel hetkel loobub, mõtleb ümber, maksab isegi raha ära. Mis saab lapsest?

Teiselt poolt me teame seda, et me peame alati juhinduma sellest, kuidas on asjad Ukrainas, mitte mingil juhul selle järgi, kuidas nad on Venemaal. Kui ma nüüd vaatasin seda kaarti, mis kirjeldab surrogaatluse legaalset staatust maailmas, siis tuleb välja, et see on ühtemoodi heaks kiidetud seaduslikult nii Ameerika Ühendriikides, Ukrainas kui ka Venemaal.

Mina pean seda heaks küsimuseks, aga ma lükkaksin vastamise edasi nendele, kes ei oska küsimustele teisiti vastata kui maakaarti vaadates. See on eetiline probleem, olgu see Vaikse ookeani saartel,

meil asjad ei kehti nii nagu, ütleme, kuskil mingis muus riigis. Saab ju öelda ka niimoodi, etsorry, elundidoonorit võib ju ka kasutada. Võtame kelleltki maksa või neerud ära ja müüme maha teises riigis, sest see on teises territoriaalses alluvuses. Fakt on see, et kaubeldakse ikkagi inimelunditega. Teine näide, prostitutsioon, eks ju.

Selle viimase lausega saan ainult nõustuda. Ja sellesama lause tõenduseks on meie eelnõu. Sellesama väite vastu või sellesama teema vastu me võitlemegi oma fraktsiooniga, et laps ei tohi olla leivapätsisarnane kaup. Aga mis puudutab territoriaalset alluvust, siis see on tõesti, nagu eelnevalt käsitletud, suur teema. Ma mäletan, et kunagi oli väga kõhedusttekitav skandaal, kui Iisraelist tuli siia üks arst, kes hakkas inimestelt raha eest neerusid välja lõikama ja külmakastidesse panema. See juhtus Tallinnas. Kõik detailid ei ole meeles, aga loomulikult oli see üüratu skandaal ja see tegelane kupatati siit minema. Kas keegi ka karistada sai, seda ma ei mäleta. Aga nii kaugele võivad asjad minna, eks ole, kui seadusandluses on hallid alad. Paraku, nii kurb kui see ka ei ole, lasteostjad on siin ja neile teeb reklaami

Komisjoni oli kutsutud ka Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Anne Kruusement. Ettekandja tegi komisjonis päris põhjaliku ülevaate.

esindaja kinnitas, et tegemist on siiski karistatava kuriteoga, mille sanktsioon on küll rahatrahv, mitte vangistus.

huvi.Komisjon tegi ka menetluslikud otsused. Esiteks, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10. oktoobril 2023, sealt on ta jõudnud tänasesse päeva. Tehti ettepanek eelnõu tagasi lükata, selle poolt hääletas 6 komisjoni liiget, vastu oli 2. Ning tehti ettepanek määrata juhtivkomisjoni esindajaks Anti Haugas, see otsus oli konsensuslik.

– uue seadusega peredeks tunnistatud samasoolised seda ilmselgelt nõudma hakkavad – ja see päevakorda tuleb, kas siis kõik, kes selle poolt hääletavad, ka komisjonides, on siis Putini-meelsed ja toetavad Venemaa poliitikat? peaks olema. Komisjoni liikmed hääletasid selle eelnõu tagasilükkamise poolt. Aga ma usun, et Riigikogu suurel saalil on võimalus jätta see eelnõu menetlusse ning seda sanktsiooni menetleda ja arutada, juhul kui hääletus selline peaks olema. Hea

on unistus väga paljudele naistele, on unistus väga paljudele abielupaaridele. Me teame ka, et väga paljud on selle nimel nõus tegema mida iganes.

Varem oli asi lihtne. Kui olid paarid, kel lapse saamine ei õnnestunud, ja olid ka naised, kellele lapse saamine ei olnud õnnistuseks, või lapsed, kes jäid vanemateta, said mõlemad pooled võimaluse oma unistusi täita. Lastetud paarid said kontrollitud võimaluse kasvatada üles lapsed, kes ei olnud sündinud päriselt neist, vaid olid sündinud nende südamesse. Ja selline viis on alati olnud kooskõlas kõigi eetiliste ja moraalsete printsiipidega, mida inimkond on siiani kandnud. Nüüd oleme selles vallas juba tükk aega astunud sammu edasi, ja mitte ainult sammu, vaid oleme edasi liikumas seitsmepenikoormasaabastega, eelkõige seetõttu, et me oleme tehnoloogiliselt nii palju ja nii kiiresti edasi arenenud, et kipume unustama kas siis tahtlikult või tahtmatult – igasugused eetilised ja moraalsed aspektid. Rääkimata sellest, et me peaksime endalt küsima, kas selline soovide täitumine ikka kannab laiemalt neid eesmärke ja neid väärtusi, mida me inimestena tahame omada. Esmapilgul tundub ju nii õilis, nii kaunis ja nii armas, et lapsi saavad kõik, kes seda soovivad. Ja teisipidi need, kes ei lapsi soovi, saavad neist juba emaüsas kiirelt ja riigi poolt toetatult vabaneda. Aga see on juba eraldi teema ja debatt. Aga suures plaanis me võiksime kõik endalt küsida, kas see, et meil tänu teaduse ja tehnoloogia kiirele edasiarengule on võimalik end oma soovide täitumisel tunda kelle puhul kõik on võimalik, on ikka päriselt see, mida me tegelikult peaksime soovima. Öeldud on: "Kes annaks oma lapsele leiva asemel kivi, isegi kui ta seda palub?" Ma arvan, et me keegi ei teeks seda. Aga selle küsimuse puhul, mida me siin käsitleme – surrogaatema abil muretseda endale lapsi, keda me muidu ei saaks on kahjuks siiski nii, et see, mis on neile, kes lapse saamise unistuse täidavad, leib, on paljudele teistele asjaosalistele kibe ja valus kivi, mida närida. 2019. aastal oli Õhtulehes artikkel "Aidake mul minna Ukrainasse, sest Eestis on asendusemadus keelatud". Kui seda artiklit lugeda, siis peaks iga mõtlev inimene aru saama, miks see on keelatud. Ukrainas oli tookord, aastal 2019, näiteks õpetaja palk suures plaanis 200 eurot ja arstil 300 eurot. Kui loeme sellest artiklist, kuidas beebi ostmine ühe meie mõistes vaesuses elava ukrainlanna keha ärakasutamise kaudu läks sellele lastetule paarile maksma peaaegu 50 000 eurot, siis me saame ju kõik aru, et Ukraina beebivabrik teenis selle pealt ajal, kui nende enda majanduses raha liikumine ja selle väärtus oli mõnevõrra teistsugune kui Eestis – või veelgi enam, Euroopas

käies. Siit jõuamegi põhiteemani, miks me ei luba Eestis surrogaatemadust ja miks ei tohiks seda lubada ka teised riigid, keda me kokkuleppeliselt nimetame kolmandateks riikideks ja vaesteks riikideks. On ju selge, et need riigid lubavad seda oma seadusandluses lihtsalt seepärast, et see aitab toetada nende majandust – nende ülihästi teenivate, aga seejuures inimeste hädade pealt teenivate beebivabrikutest kliinikute Samuti pigistavad nad silma kinni asjaolu ees, et nad lubavad oma naistel teenida oma keha müümise pealt endale elatist, sest riik ise seda sellisel kujul võimaldada ei suuda – see on tegelikult ebamoraalne, inimväärikust alandav ja naiste õigusi räigelt rikkuv.

nad peavad tegelema sõna otseses mõttes oma keha müümisega, et ära elatada end ja võib-olla ka oma teisi lapsi. Tegelikult põhjustab surrogaatemaduse lubamine suuri kannatusi paljudele naistele, ükskõik kus maailma nurgas nad elavad. Samuti lastele, kelle emad on muudetud lihtsalt inkubaatoriks, sünnitusmasinaks, ja kes kunagi enam ei saa koos olla oma päris emaga. See on ebainimlik ja sellel ei ole mitte midagi pistmist ei armastuse, kellegi aitamise või kellestki hoolimisega.

Eriti nüüd, kus me surrogaatemaduse [teema] oleme raamistanud abielu mõiste muutmise eelnõuga, millega homopaarid saavad võimaluse saada lapsi, keda nad mitte kunagi omavahel muidu ei saaks. Ja seda teiste inimeste, naiste ja nende kehade ärakasutamise kaudu. Me kõik saame aru, et kanda üheksa kuud last, ta sünnitada siis raha eest ära anda ja teda mitte kunagi enam näha – selle võimaluse loomine ja ka tolereerimine riigina ei tohiks olla kuidagi aktsepteeritav. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 85 esimesel lugemisel tagasi lükata. Alustame selle hääletamise ettevalmistamist.Head

Tulemusega poolt 57, vastu 13 ja erapooletuid ei ole, on eelnõu 85 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

Palun mikrofon Anti Haugasele. Vabandust! Kui mul see päevakord on korrektne, siis see oligi minu arust praegu kuues punkt, mitte viies.

Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Vabariigi Valitsus on teile edastanud infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu. Tegemist on sama eelnõuga, mis esitati eelmisele Riigikogu koosseisule ning mida paraku ei jõutud lõpuni menetleda. Eelnõuga viiakse Eesti riigisisene õigus vastavusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega, mis käsitleb võitlemist terroristliku veebisisu levitamise vastu. Terrorikuriteo toimepanemise viisid on tänapäeval muutunud olemuselt mõnevõrra lihtsamaks. Internet annab lihtsa võimaluse üleskutseteks terrorismikuritegudele ja õpetusteks, kuidas seda teha. Mida kiiremini sellised infokillud veebist eemaldada, seda väiksemat mõju need omavad. Terroristliku veebisisu eemaldamine on Eesti ja Euroopa Liidu jaoks oluline ülesanne, mida toetavad ka veebimajutusteenuse pakkujad, nagu Google, Facebook, Twitter, YouTube ja nii edasi.

Eesmärgipärane on ühtlustada sellise veebisisu käsitlemise ja eemaldamise reegleid nii veebimajutusteenuse pakkujate kui ka terrorismi vastu võitlevate ametkondade jaoks. Euroopa Liidu määruse põhieesmärk on parandada Euroopa Liidus koostööd veebimajutusteenuse pakkujatega, et tõhustada terroristliku veebisisu eemaldamist. Regulatsioon puudutab vaid avalikke veebilehti. Selle alla kuuluvad ka sotsiaalmeedia, video, pildi ja audio jagamise teenused, mille puhul avaldab veebimajutusteenuse pakkuja kasutaja soovil veebisisu, mis on avalikult kättesaadav ja millele ei ole juurdepääsupiiranguid. Veebimajutusteenuse pakkujad on kohustatud võtma kasutusele vajalikke meetmeid, et tõkestada terroristliku veebisisu levikut. Sellise sisu esinemise korral peab selle eemaldama või blokeerima selle juurdepääsu. Terroristlik veebisisu, mis tuleb viivitamatult veebist eemaldada, on materjal, mis ärgitab kedagi toime panema terroriakte samuti materjal, mis ärgitab osalema terrorirühmituse tegevuses, õhutab või propageerib terroriaktide sooritamist, ning materjal, mis annab juhiseid rünnakute läbiviimiseks ja suuniseid selleks vajalike vahendite kohta. Käesoleva eelnõu eesmärk on seega riiklikult reguleerida ülesannete jaotust, et pädevatel asutustel oleks võimalik rakendada Euroopa Liidu määrusest tulenevaid meetmeid ja teostada järelevalvet veebimajutusteenuse pakkujate kohustuste täitmise üle. Lisaks määratakse sanktsioonid ja nende määrad kohustuste rikkumise eest ning kohtueelse menetleja pädevus. Terroristliku sisu levitamise üle peab järelevalvet Kaitsepolitseiamet, kes koostab eemaldamiskorraldusi ja kontrollib nende [täitmist]. Ennetava ning [reageeriva] tehnilise ja töökorraldusliku võimekuse ning meetme, sealhulgas aruandluse üle teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Täiendavalt soovitakse muuta karistusseadustikku ja sätestada, et üleskutse panna toime terrorikuritegu ei pea alati olema avalik. Vastasel juhul ei ole võimalik vastutusele võtta üleskutse tegemise eest panna toime terrorikuritegu, kui see on toime pandud näiteks modereeritud foorumites ja gruppides. Sellele probleemile on ka kapo viidanud näiteks 2018. aasta aastaraamatus, tuues muu hulgas välja, et radikaalsuse ilminguid on üha keerulisem tuvastada, kuna suurem osa murettekitavast suhtlusest leiab aset kinnistes jututubades või krüpteeritud suhtluskanalites. Lõpetuseks märgin, et eelnõuga kaasnevad ka eelarvelised kulud. Nimelt eeldab seadusemuudatus, et lisaametikohti on vaja luua Kaitsepolitseiametis ning järelevalveülesannete teostamiseks on vajalik ka infosüsteem. Vastavad kulud on kaetud juba ka 2023. aasta eelarvest. Samuti on järelevalve teostamiseks tarvis luua üks lisanduv ametikoht Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis ning ka see vajadus on kaetud 2023. aasta eelarvest. Ja toon esile, et seadus on kavandatud jõustuma üldises korras. Muudatused ei vaja osapooltelt täiendavaid ümberkorraldusi ega üleminekuaega. Aitäh! Ma olen hea meelega valmis vastama küsimustele. Austatud minister, ma tänan teid. Küsimusi teile ei ole. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks majanduskomisjoni liikme Andres Suti. Palun!

et milline tegu ikkagi peaks kvalifitseeruma terroristliku akti propageerimiseks ning kuidas propageerimist ja ülistamist hinnatakse. Minister selgitas,

väga palju infot liigub modereeritud gruppides ja kui üleskutse saab olla ainult avalikus foorumis, siis see praktikas takistab terrorismivastast võitlust.

siis eelarves tõepoolest on need vahendid kirjas.

Me oleme täna siin juba detsembris. Teiseks oli ettepanek eelnõu esimene lugemine lõpetada. Mõlemad otsused olid konsensuslikud. Aitäh, hea ettekandja! Teile on küsimusi. Varro Vooglaid, palun!

Aitäh! Tõesti, sellekohane arutelu meil komisjonis oli. Nii nagu ma ennist ütlesin, siis see murekoht või põhjus, miks

Võib-olla sa annad oma arvamuse selle kohta? Ma arvan, et kui meil on hea regulatsioon terrorismivastaseks võitluseks, siis see kindlasti mõjub positiivselt ka majanduskeskkonna usaldusväärsusele. Hea

palun! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel soovin teha ettepaneku arvata eelnõu Riigikogu menetlusest välja. Põhjendused selle ettepaneku tegemiseks seonduvad paljuski asjaoluga, et eelnõus sisalduvad regulatsioonid jätavad ikkagi meie hinnangul kaugelt liiga palju ruumi meelevaldsete otsuste langetamiseks. Seda ei saa pidada kooskõlas olevaks vaba ühiskonna ideaaliga, konkreetsemalt sõnavabaduse ideaaliga. Kõigepealt sellest terroristlikust veebisisust. Vaadates eelnõu, vaadates ka seletuskirja, on tegelikult ikkagi väga raske aru saada, mida peetakse terroristlikuks veebisisuks ja mida mitte. mitte. Näiteks hiljuti toimus Tallinnas Vabaduse väljakul meeleavaldus Palestiina toetuseks. Jätame täiesti kõrvale, millised on kellegi seisukohad selle Iisraeli ja Palestiina konfliktiga see pole antud kontekstis oluline. Me teame, et Politsei- ja Piirivalveamet algatas väärteomenetluse viie inimese suhtes lihtsalt sellepärast, et nendel olid sildid, kuhu oli kirjutatud: "Jõest mereni Palestiina saagu vabaks." Või kuidas see oli?From the river to the sea, Palestine will be free. Jällegi, ilma igasuguse soovita anda siin seisukohta, kas selliseid kas selliseid loosungeid peaks saama kasutada või ei peaks saama kasutada – aga on ju kõlanud ka sellised seisukohad, et siingi on tegemist terrorismi toetamisega. Palestiinas, Gaza sektoris vähemalt on valitsevaks jõuks Hamas. Hamas on liigitatud terroristlikuks organisatsiooniks. Järelikult palestiinlastele toetuse avaldamine praeguse konflikti kontekstis on justkui terrorismi pooldamine. On nii? Kas mõttekäik on põhimõtteliselt loogiline? Kui nüüd teha videoid sellest meeleavaldusest ja panna need üles kusagile, siis – nagu mina aru saan, selle määratluse kohaselt, mis meile siin esitatud on – võiks juba olla tegemist terroristliku veebisisuga. Ja sellest tulenevalt peaksid olema erinevad väljaanded, kõikvõimalikud platvormid kohustatud sellist veebisisu eemaldama. No ma ei tea, mulle tundub, et see on vastuolus sõnavabaduse ja veendumuste vabaduse, üldse infovabaduse ideaaliga. Kui see on määratletud niivõrd laialivalguvalt, nii üldsõnaliselt, siis loob see loomulikult päris ulatuslikud võimalused nende piirangute kuritarvitamiseks ja sellega seonduvalt ka riigivõimu kuritarvitamiseks. See on esimene aspekt. Teine peamine aspekt, mis meie hinnangul põhjendab seda ettepanekut, et eelnõu menetlusest välja arvata, seondub üleskutsega panna toime terrorikuritegu. Kui me vaatame praegu kehtivat karistusseadustiku

väljaõppe korraldamise või saamise või isiku värbamise või muul viisil sellise kuriteo ettevalmistamise eest, samuti sellise kuriteo toimepanemisele avaliku üleskutsumise eest karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega. See aspekt, mida eelnõuga muudetakse, seondub sõnaga "avalik". Praegu on koosseisus sees sõna "avalik", eelnõu kohaselt arvatakse see sealt välja. Ehk siis enam ei pea olema tehtud mitte mingisugust avaldust, mida käsitletakse avaliku üleskutsena, vaid piisab ka sellest, kui see on tehtud täiesti privaatselt, näiteks isikute omavahelises sõnumivahetuses.

Palun, minut lisaaega!

üldarusaamise kohaselt need küll kuidagi terrorikuriteod ei ole. Näiteks, ma ei tea, kutsuda kedagi üles tegema mingisuguseid operatsioone selleks, et näidata, et e‑valimiste süsteem ei ole usaldusväärne, et see on häkitav.

Ja vaat sellist meelevaldsust ei tahaks sallida, seetõttu me selle ettepaneku ka teeme. Aitäh teile! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni seisukoht on, et esimene lugemine lõpetada.

Tulemusega poolt 8, vastu 53 ja erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust.Esimene

Nagu te teate, taastuvenergia arendamise kiirendamine on üks selle valitsuse ja Kliimaministeeriumi prioriteete. Me oleme selle raames algatanud päris hulga töövooge. Mainin neist kolme: elektrivõrgu puhastamine fantoomliitumistest, taastuvenergia projektide kiirendamine ning avaliku huvi raames taastuvenergia projektide eelisarendamine. See eelnõu on neist kolmest töövoog number Elust endast. 2022. aasta augustis auditeeriti Riigikantselei koordineerimisel planeeringute, keskkonnamõjude hindamise ja lubade protsessi. Auditis viidati, et taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamiseks tuleb haldusmenetlusi kiirendada. See tähendab mitmel juhul õigusaktide muutmist. Taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise eelnõu põhialuste avalik konsultatsioon laia partnerite ringiga toimus 2023. aasta märtsis. Saadud tagasisidet analüüsiti ning võimaluse korral on seda eelnõu ja seletuskirja koostamisel arvestatud. Eelnõuga tehtavate muudatuste üldine eesmärk on kiirendada uute taastuvenergiavõimsuste kasutuselevõttu ja seeläbi suurendada taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaalu energia summaarses lõpptarbimises.

Eelnõuga on kavandatud nii lahendusi, mis mõjutavad spetsiifiliselt üksnes merel asuvaid tuuleelektrijaamu (meretuulepargi hoonestusluba), kui ka selliseid, mis kiirendavad keskkonnamõjude hindamise menetlusi kõikides valdkondades. Seega on eelnõu mõju laiem kui üksnes taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine. Selle kõige tagamiseks tehakse eelnõuga kolm suuremat muudatust: luuakse meretuuleparkidele uus hoonestusloa liik, niinimetatud ühendluba, vähendatakse projektide keskkonnamõju hindamise [aruannete] koostamiseks kuluvat aega ning võimaldatakse päikeseparke ja tuulikuid senisest kiiremini ajakohastada. Esiteks, meretuulepargi rajamiseks ühendloa loomine. Eelnõuga luuakse uue hoonestusloa liigina meretuulepargi hoonestusluba. Muudatustega koondatakse seni kolme erineva loamenetluse hoonestusluba, vee erikasutuse keskkonnaluba (edaspidi veeluba) ja ehitusluba – nõuded meretuulepargi hoonestusloa kontrolliesemesse. Meretuulepargi hoonestusloa saamine annab õiguse alustada tuulepargi ehitusega ja selleks vajaliku vee erikasutusega. Kuigi edaspidi menetleb meretuulepargi hoonestusluba TTJA, on Keskkonnaamet kaasatud menetlusprotsessi erinevatesse etappidesse, andes sealhulgas sisendi vee erikasutusõiguse tingimuste määramiseks.

kiirendada loamenetluse protsessi, muuhulgas seetõttu, et kaob vajadus ja võimalus keskkonnamõjude hindamise menetluse algatamiseks erinevates loamenetlustes. Muudatuste tulemusel väljastatakse edaspidi vaid üks haldusakt ja see vähendab ka võimalike kohtumenetluste arvu. Kehtiva seaduse kohaselt tuleb merealal tuulepargi ehitamiseks taotleda kolm luba. Esimene on hoonestusluba, mis tuleb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt ehk TTJA‑lt.

Mõlemad, nii võimalus korduvalt keskkonnamõjude hindamist algatada kui ka haldusakte vaidlustada, võivad märkimisväärselt aeglustada tuulepargi rajamise [protsessi]. Näiteks, kui hoonestusloa andmine halduskohtus vaidlustatakse, võib järgmisesse, veeloa etappi jõudmine aega võtta isegi aastaid. Samasugune olukord võib korduda enne ehitusloa menetluse etappi. Teiseks, muudatused keskkonnamõjude hindamisel. Keskkonnamõjude hindamise menetlust tõhustatakse. Seni üksteisele järgnenud tegevused viiakse samaaegseks ja vähendatakse seega eri etappidele kuluvat aega. Eelnõuga optimeeritakse ja tõhustatakse keskkonnamõjude hindamise tervikprotsessis menetlusetappe. Kui varasemalt esitati näiteks aruanne kõigepealt asjaomastele asutustele kooskõlastamiseks ning alles pärast märkuse lahendamist avalikkusele, siis selle muudatuse järel avalikustatakse aruanne korraga kõigile.

Kui üks haldusorgan on eelhinnangus leidnud, et keskkonnamõjude hindamist ei ole vaja teha, saab teine haldusorgan sellele toetuda ja ei pea eelhinnangut andma. Teiseks, taastuvelektrijaama ajakohastamise keskkonnamõju hindamise erisus. Eelnõuga luuakse erisus Euroopa Liidu otsekohalduva määrusega ette nähtud taastuvenergiarajatiste ajakohastamise projektide keskkonnamõju kiireks hindamiseks, mis võimaldab vajaliku tegevusloa väljastada kuue, teatud juhul ka kolme kuuga. Ajakohastamisel tuleb keskkonnamõjude hindamise raames hinnata vaid ajakohastamisega kaasnevaid mõjusid. Ajakohastamine on taastuvenergiat tootvate elektrijaamade uuendamine, sealhulgas paigaldiste või käitamissüsteemide ja seadmete täielik või osaline asendamine

Riigilõivuseaduse muudatusega kehtestatakse riigilõiv hoonestusloale. Riigilõiv on seaduses sätestatud juhul ja käesolevas seaduses sätestatud määras tasutav summa lõivustatud toimingu tegemise eest. Lõivu kehtestamine on põhjendatud sellisel juhul, kui teenusest saadav hüve, milleks on hoonestusloa läbivaatamine, langeb otsesele teenuse tarbijale. Samuti on riigilõivul distsiplineeriv mõju, et taotluse esitaja oleks kindel oma soovis taotletavat luba saada. Riigilõiv hoiab ära menetluse pikenemise taotlejate tõttu, kes tegelikkuses ei soovi mereala kasutada. Hoonestusloa läbivaatamine on konkreetne teenus, mida korraldab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. See on seni olnud Eesti õigusruumis üks väheseid loamenetlusi, mille läbivaatamisel ei ole olnud riigilõivu tasumise kohustust.

Aga miks me ei või seda teha siis üldse kogu ehitusseadustiku ulatuses? Miks me teeme tuuliku- või päikesemeestele elu lihtsamaks ja kiiremaks, aga kõik teised peavad ikka vaeva nägema ja aastatepikkuseid kadalippe läbima? Aitäh,

Lisaks läheb lisaraha nii Keskkonnaametile taastuvenergia projektide menetlemiseks kui ka omavalitsustele võimekuse suurendamiseks. Meie ülesanne või skoop on olnud just Eesti konkurentsivõime suurendamiseks tööstustele ja tarbijatele soodsa ja puhta energia tagamine.

Ma olen kindel, et kolleegist majandusminister Tiit Riisalo sellega ka tegeleb, tema ülesanne on tööstuse rohelise koridori loomine. Andres

või vähemalt Riigikogul või Isamaal oleks kavatsus seda piirata – võimalik võõrandada, ettevõtteid on võimalik võõrandada. See on muuseas täitsa lubatav. Kui mingid projektid lõppevad, siis on selle projekti või rajatise valdaja ülesanne sellel alal olev

küsimus. Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud minister! Minu küsimus on selline. Ma arvan, et see on väga hea eelnõu. Eelnõu põhieesmärk on kiirendada haldusmenetlust nii loamenetluses kui ka keskkonnamõjude hindamisel.

liitumistest, mis muudavad ülejäänud liitumised oluliselt kallimaks. Selle debati me oleme siin saalis pidanud ja tänaseks on võrgus võimsust vabanenud suurusjärgus 4500 megavatti. Seda on oluliselt rohkem, kui me tollal siin saalis [samm] on seesama meretuuleparkide pakett, mis siin praegu on. Kolmas on eelnõu, mis tuleneb ülekaalukast avalikust huvist ja mille sisu või kokkuvõte oleks see, et kui keskkonnapiirangud ilmnevad, siis ei ole tingimata vaja taastuvenergia projektist loobuda, vaid on võimalik astuda kompenseerivaid samme.

ka selle valdkonna registrit korrastatakse ja see vana punakollane kaart kindlasti enam ei kehti. Nii et meie tegeleme taastuvenergia soodustamisega, et oleks puhast ja soodsat energiat, ja me kuidagi ei ole vastu sellele, et teised valdkonnad või tööstused saaksid lihtsamad menetlusreeglid. Vastupidi, mina seda pigem tervitan, see kõlab mõistlikult. Aga teine asi. Ma pean teid muidugi parandama, et

Aitäh, hea istungi juhataja! Härra minister! Mina küsin kaudselt selle eelnõu ja temaatikaga seonduva kohta. Värske uudis ütleb, et Liivi lahe tuulikuala oksjonil läks niimoodi, et

võib-olla teie lühike kommentaar sellele. Ja teine küsimus on seotud sellega, et minu arust oli Utilitas see, kes ütles, et nendeni jõudis spetsialistide analüüs, milles öeldi, et see on liiga suure riskiga ala, ja selle tõttu nad loobusid.

Aitäh! See on oluliselt pikem kirjeldus, ma püüan seda kuidagi kokku suruda. Tänast oksjonit ma muidugi kommenteerima ei hakka, sest seda viis läbi TTJA, mis ei ole Kliimaministeeriumi haldusalas, see see on teise ministeeriumi haldusala. Nad võivad ise kirjeldada seda oksjonit ja oksjoni tulemusi, võimalikke vaidlusi ja nii edasi. Aga üldisemalt on energeetikas nii, et seas on ligilähedaselt öeldes kolm sellist projekti, mis on esimeses otsas ja mis on kohe lähiaastatel valmis kuhugi minema, kui selleks on soodne turukonjunktuur.

võrguvalikute kaudu. Nii et eks Eestil on see arutelu ees. Valitsuses me oleme kaks arutelu pidanud, ma arvan, et kolmas arutelu tuleb ehk aasta alguses. Turu ootus on, et kevadeks tuleks otsused ära teha, me oleme lootnud, et ehk saab veidi kiiremini. Nii et selle järgi. Aitäh!

Meretuuleparkide puhul on väga palju räägitud erilahendustest. Üks asi on meretuulepark, teine asi on see, kuidas see merekaabel tuleb, kus on alajaam ja nii edasi ja nii edasi. Kuidas riik seda näeb,

Kui ma nüüd küsimusest … Aitäh! Kui ma nüüd küsimusest õigesti aru sain, siis loomulikult iga projekti puhul tuleb ühenduse ajakava ja ühenduse katmise kulud ikkagi eraldi kokku leppida. See on ju loogiline, et iga projekti puhul seda arvestatakse.

Komisjoni olid kutsutud kliimaminister, Kliimaministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Rein Vaks, sama osakonna nõunik Regina Hermandi ning ehituse ja elukeskkonna osakonna ehitustegevuse valdkonna juht Liisi Pajuste.

avaldaks. Nii et tuleb tõepoolest ainult sellele tähelepanu juhtida. Meil on lootus, et KMH‑de ühendamine kiirendab menetlusi.

Ja komisjoni liikmete suust käis ka läbi – ma arvan, et see oli kõigil meeles, ka neil, kes seda sõnaliselt ei kirjeldanud –, et kindlasti tuleks kõik need uuringud siiski teha läbimõeldult ja mitte liialt kiirustades. Uuringute kiirenemine ei saa

Konsensuslikult tegime ettepaneku võtta eelnõu täiskogu päevakorda 8. novembril ja konsensuslikult tegime ka otsuse küsida eelnõu kohta arvamust Riigikogu keskkonnakomisjonilt.

Suur tänu, hea ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised ja palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Rain Epleri. Palun!

Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea Jüri, ma alustan õnnesooviga – sinust maalitud pilt ripub nüüd selle hoone seinal. Selle õnnesooviga seotud sooja käepigistust ma kasutan ühtlasi selleks, et anda üle meie fraktsiooni ettepanek see eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. kätt.)Lugupeetud kolleegid, nüüd eelnõu juurde. Eelnõu eesmärgina on sõnastatud, et et soovitakse kiirendada taastuvenergia kasutuselevõttu Eestis. Juba ainuüksi selle eesmärgi tõttu teeme me ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Ma põhjendan. Kõigepealt energeetiline aspekt. Kui me vaatame neid tuule- ja päikeseenergia tootmise lahendusi, siis [näeme, et] nende energeetiline tasuvus on liiga madal selleks, et meie tänapäevast ühiskonda, samal moel üleval pidada. Teiseks on meil olemas väga hea näide siitsamast Euroopast, Saksamaa näide, mida ma korduvalt olen siin ja seal

et selle taastuvenergiaga ei ole nii suures mahus suurt midagi teha, kui seda odav gaas ei toeta.Teiseks, jalajälje küsimus, millest palju räägitakse. Väga küsitav, kas üldse ja kui suures osas on selle puhul kogu elutsükli jalajälg väiksem kui alternatiividel. Räägin siin CO2jäljest. Elektri tootmisel on ta ehk tõesti väiksem, aga kui me võtame arvesse ehituse installeerimise, utiliseerimise ja muud sellega seotud aspektid, siis ei ole see sugugi nii ilmselge. Ja kui rääkida keskkonnajalajäljest laiemalt, vaadata materjalide vajadusi, vaadata ka seda, kui palju ruumi võtavad tuule- ja päikeseenergeetika lahendused, siis [on näha, et] negatiivne mõju keskkonnale on kindlasti väga suur.On suur.On kasutatud ka argumenti, et me peaksime taastuvenergeetikat arendama ekspordi eesmärkidel või ka sel eesmärgil, et tuua Eestisse energiaintensiivseid tööstusi. Ei saa ka sellega nõus olla, sest meie eksporditurud, meie naabrid asuvad tuule- ja päikeseenergeetika tootmise mõttes samas piirkonnas. Kui tuul puhub, siis puhub ta meil kõigil ja keegi meilt seda elektrit osta ei taha. Sellepärast tegeldakse ka nende nii-öelda

Ja siit ma jõuangi selleni, et tegelikult me peaksime Eestis esmajärjekorras tegelema probleemiga – millele hiljaaegu ka Riigikontroll väga jõuliselt tähelepanu juhtis –, millised on meie juhitavad elektritootmised ja võimsused. Lahendame kõigepealt selle probleemi ära.

mees on öelnud, et tegelikult see eelnõu ei kiirenda taastuvenergeetika kasutuselevõttu. Ma hakkasin mõtlema. Siin saalis on ka seda mitu korda arutatud, et minister Michal on tegelikult nutikas mees,

Aga võib-olla tegeleb mees selle asja õõnestamisega seestpoolt – loosung on, et kiirendame, aga tegelikult ei kiirenda? Kes teab? Aga igal juhul lükakem see eelnõu tagasi. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni esindaja Andres Metsoja. Palun!

Tõepoolest, need mõjud, mis kaasnevad ka merealale [ehitamisega], puudutavad väga konkreetselt huvigruppe. See on täiesti arusaadav. Hirmud on ilmselgelt [põhjendatud], kui ei uurita piisavalt. Ja eks neid jutte erinevate tuulikute ja tuuleparkide koosmõjust võib kuulda vägagi negatiivses värvingus, aga teisest küljest, alati me peame küsima enda käest, kust see elekter siis lõpuks tuleb.

või on alternatiiv tõesti uurida, kaaluda, analüüsida, et rajada tuuleparke merealale. Ja ega seal need arvamused ilmselt lõpuni kokku ei langegi.

vaideõigust vähendada. Teisalt on tõepoolest see paradoks, et samal ajal näiteks metsamajandamise kontekstis me

Teine väga oluline asjaolu selle eelnõu juures peitub selles, et kui me seame hoonestusala ja anname selle 50 aastaks arendaja kasutusse, siis on ikkagi väga oluline kokku leppida, kellele hakkavad kuuluma merekaabel

aga merekaabel koos alajaamaga jääb ajast aega kellegi eraomandusse. Siin põrkuvad tõepoolest need kontekstid, et kelle

omandiks, mida hiljem veel kord välja ostetakse. Sellised küsimused minu arvates siin tekivad ja neid tuleb vaadata just nimelt kompleksselt, mitte kuidagi lahus.

eesmärke, et taastuvenergiat toodetakse ja et meie energiahinnad stabiliseeruvad, rääkimata maapealsest taristust ehk vesinikutootmisest ja varustuskindluse tagamisest.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepanek, mille sisu on lühidalt kokku võttes see, et eelnõu 308 esimesel lugemisel tagasi lükata. Alustame hääletamise ettevalmistamist.

Eelnõuga muudetakse riigis seni valitsenud olukorda, kus PPA riiklikele õhusõidukitele ei kehtinud ükski õigusraamistik, puudusid lennundusnõuded.

et lennukõlblikkuse ja meeskonnalubade suhtes kohaldatakse Euroopa [Liidu] Lennundusohutusameti ehk EASA tsiviillennunduse nõudeid. Esimesest ja teisest muudatusest on eesmärgipärane rääkida koos, kuna tegemist on terviklahendusega. Kuna baaslähenemisena peab riik enda riiklikele õhusõidukitele ise nõuded kehtestama, siis eelnõu kohaselt nähakse ette [anda] see volitusnorm kliimaministrile.

Eelnõuga luuakse vajalikud õiguslikud alused: Transpordiamet on pädev asutus neid sertifikaate väljastama ja PPA-l on õigus tsiviillennunduse nõudeid järgida. Muus [osas] ehk selles, milles me ei kohalda EASA tsiviillennunduse nõudeid, tuleb meil riigisiseselt endale samaväärsed nõuded kehtestada. Selleks on eelnõuga ette nähtud volitusnorm kliimaministrile: lennutegevuse nõuded kehtestatakse riigisiseselt. Kolmas muudatus: võetakse vastu otsus, et lennutegevuse puhul on järelevalveorgan Transpordiamet. Nagu eelnevalt märgitud, reguleeritakse PPA lennutegevuse nõuded siseriiklikult, mistõttu on vajalik ka määrata, kes nende kehtestatavate nõuete üle järelevalvet teostab. See pädevus antakse Transpordiametile. Sellise õigusliku aluse andmine on vajalik, kuna õigusaktidest tulenevalt on TRAM-i järelevalvepädevus seotud vaid tsiviillennundusega, mitte riiklike õhusõidukitega. Neljas muudatus: võetakse vastu otsus, et kiirabilend on riiklik ülesanne ja seda täidab PPA. Olemuslikult on kopteri kiirabilend EASA alusmääruse reguleerimisalas ning seda loetakse äriliseks lennutranspordiks ehk reisijateveoks tasu eest, mis on lubatav üksnes lennuettevõtja sertifikaadi ning tegevusloa alusel.

Lisaks eelnevalt nimetatud neljale olulisele muudatusele on eelnõus normitehnilisi muudatusi, mis on seotud juba nimetatud oluliste muudatuste kehtestamisega.

Kui mehitamata õhusõiduk on alla kukkunud ja selle käitleja suhtes on algatatud järelevalvemenetlus, peab olema võimalik sõiduk menetluse ajaks hoiule võtta, et ta ei jätkaks sellega lennureeglite rikkumist. Nüüd eelnõu kuludest paari punktiga. Eelnõu rakendamisega kaasnevad kulud Transpordiametile ja Tervisekassale. Transpordiameti kulud on seotud kahe ametikoha [loomise] vajadusega. Kahe ametikoha tööjõukulu on aastas kokku ligi 120 000 eurot. Mõlema ametikoha koolituskulud on kokku veidi üle 70 000 euro. 2024. aasta kulud kaetakse Kliimaministeeriumi eelarvest. Pärast 2024. aastat taotletakse kulude katmist riigieelarve [koostamise] Transpordiametil on vaja lennukõlblikkuse inspektorit ja lennutegevuse inspektorit, kuna eelnõus pannakse ametile nimetatud valdkondades järelevalve tegemise kohustus.

Tervisekassa kulud on seotud kiirabilendude lennutunni uue hinnaga. Arvestades keskmist lennutundide arvu aastas,circa240, lisandubki Tervisekassale tema seni hüvitatud 850 000 eurole veel 1,2 miljonit eurot aastas. Lennutunni hinna tõus on põhjendatud, kuna omahinna sisse on nüüdsest arvutatud ka kulud, mis on otseses sõltuvuses lendamisega, muutuvkulud, ning kulud, mis peavad olema [kaetud] ka siis, kui õhusõidukid on valmisolekus, ehk püsikulud. Täpsed koolituskulud selguvad, kui on tehtud hange. Ametnike palgafond [arvutati] tänase tööturu seisu [arvestades]. Palun eelnõu toetada ja võimaldada selle kiire menetlemine. Aitäh! Austatud minister, ma tänan teid! Teile on vähemalt üks küsimus. Tanel Kiik, palun!

Nii et ma lootsin, et te tegelikult tulete siia ettepanekuga, mis aitab kaasa ka kopteripargi uuendamisele. Küsimus ongi: millal ja millised otsused on valitsus valmis tegema, et tagada meile reaalne [meditsiini]kopterite võimekus, kuna olemasolev [võimekus] ei kesta igavesti? Aitäh! Aitäh! Jüri Ratase valitsuse heade mõtete loetelu üleslugemine võtaks ilmselt rohkem aega, kui meil on siin ette nähtud,

või parema termini puudumisel halli ala, et oleks tagatud kõikidele nõuetele vastavus ka kiirabilendude tegemisel ja et need saaksid ohutult ja nõuetekohaselt jätkuda. Aitäh!

Ma olen täitsa teadlik, mida see eelnõu konkreetselt käsitleb. Ma lihtsalt eeldasin, et kui me käsitleme mingisuguse teenuse osutamise nõudeid, siis me tunneme huvi ka selle vastu, kas meil üldse on võimekust seda teenust osutada, antud juhul kopteriga kiirabilende teha. Ma tean Ma tean oma varasema ameti kaudu, et see on tegelikult päris tõsine väljakutse, kuna nii nagu igal sõidukil on ka kopteril oma mõistlik kasutusaeg ja tihtipeale ka tootja määratud kasutusotstarve – kõik kopterid ei ole multifunktsionaalsed.

– määrus on kehtinud juba ma ei tea kui kaua. Nüüd siis tahetakse midagi muuta ja selle muudatusega koos tõstetakse ühest asutusest teise mõned miljonid eurod. Mingit halli ala siin ei ole. Lihtsalt tehakse väike eelarve- ja alluvusmuudatus, bürokraadid sahistavad pabereid, liigutavad miljoneid ja siis öeldakse: "Euroopa Liidu pärast peame me selle tegema." Minu arust on see lihtsalt

sellist intsidenti olnud. Aitäh! Teie küsimuse püstitus oli muidugi üdini vildakas, sellepärast et ei ole plaanis [raha] ühest asutusest teise tõsta. Kliimaministeeriumi haldusalas olevas Transpordiametis teostatakse järelevalvet,

Aitäh, hea istungi juhataja! Algatuseks annan üle meie fraktsiooni ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.Austatud kolleegid! Selle eelnõu puhul on nüüd väga ilmekalt näha, kui suur roll Eesti elu korraldamisel on meie suurima niinimetatud partei ehk ametnikkonna käes. käes. Asi on ju tegelikult aastaid toiminud: kopterid on lennanud, neid on ka väga põhjalikult kontrollitud, ja inimesed, kes on kiiresti abi vajanud, on abi saanud.See,

ja uusi seadusi. Inimestel on tegelikult raske kohaneda sellega, millises raamistikus elu toimib, nii et sellised asjad, mis ilma seadusandja sekkumiseta toimivad, võiksid edasi toimida. Aga selle asja sisu on ju see, et Siseministeeriumil on olnud aastatepikkune probleem: lennupargi jaoks ei jätku piisavalt raha. Aasta

No ja vaadati, et Tervisekassas on. Lihtne nipp: tõstame lennutunni hinda ja Tervisekassast hakkab 1,2 miljonit eurot rohkem liikuma Siseministeeriumi haldusalasse.

Kui Läänemets saab 1,2 miljonit, siis ei saa see nii minna, et Kliimaministeerium midagi ei saa. Jällegi aitavad ametnikud selle mure kiiresti lahendada: "Muidugi, tõhustame järelevalvet: kaks kõrgepalgalist ametikohta pluss koolitus, ja 200 000 eurot on ministeeriumi haldusalas juures nagu naksti." Ja kõik, kes loevad, vaatavad, et nii peabki olema – euroopalik. – euroopalik. Arvestades Eesti meditsiinisüsteemi olukorda, võiksid kopterid vana hinnaga edasi lennata. Kontrolli teostati juba siiamaani hoolikalt, teostatagu edasi. Selle eelnõu võiks esimesel lugemisel tagasi lükata. Aitäh!

aga meile on saabunud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepanek eelnõu 347 esimesel lugemisel tagasi lükata. Me peame seda ettepanekut hääletama, asume hääletamist ette valmistama.Auväärt

kolleegid! Panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud lennundusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 347 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 9 Riigikogu liiget, vastu 48, erapooletuid 0. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu 347 esimene lugemine on Jürgen Ligi, küsimus istungi juhatajale, palun! Aitäh! Kas me saaksime kuidagi korraldada töö niimoodi, et hääletus toimub siis, kui EKRE millegi poolt on? Sel juhul meil hääletusi ei oleks vaja teha.

Nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud vangistusseaduse, karistusseadustiku, kriminaalhooldusseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) eelnõu 227 esimene lugemine.

Selle eelnõuga muudetakse vangistusseaduse sätteid tehnoloogianeutraalsemaks, et soodustada üleminekut digitaalsele haldus- ja kohtumenetlusele. Samuti tehakse seaduses mitmeid kinnipeetava taasühiskonnastamist soodustavaid ning vangla julgeolekut kindlustavaid muudatusi.Lisaks muudetakse teenistusõigust reguleerivaid sätteid. Karistusseadustikus muudetakse karistatavaks kinnipidamiskohas aine ja eseme ebaseadusliku üleandmise katse. Ühtlasi täiendatakse kriminaalhooldusseadust klausliga, mille kohaselt on kriminaalhooldusaluse nõudmisel teostatud joobe tuvastamise akt positiivse tulemuse korral sundtäidetavaks täitedokumendiks.

Selliseid õigusi ja kohustusi reguleerivad sätted on püsinud suuresti muutumatuna, kuid arvestades ühiskonna arengut, on otstarbekas liikuda vastavalt võimalustele üle digitaalsele asjaajamisele ka vanglas ning avardada kinnipeetavate võimalusi kasutada Näiteks võib eelnõu kohaselt vangla turvalise tehnilise võimaluse olemasolul võimaldada kinnipeetavatel vaiete, taotluste ja muude pöördumiste koostamist ja esitamist kirjaliku vormi asemel elektroonilises vormis. See oleks mugavam nii kinnipeetavale, kelle jaoks käsitsi kirjutamine võtab rohkem aega, kui ka ametiasutustele, sest käsikirjalise teksti lugemine on sageli vaevaline ja aeganõudev. Kõnesolevate digilahenduste kasutamise võimaldamiseks antakse vanglatele õigus käidelda vajalikus mahus kinnipeetavate isikuandmeid.Eelnõuga vähendatakse seaduses sätestatud maksimaalse kartserikaristuse pikkust. Kui ka mitme täidetava kartserikaristuse kogusumma ületab 14 päeva, ei tohi isik järjest kartseris viibida üle 14 päeva. Siis tuleb teha mõistlik taastumispaus, mis ei tohi olla väiksem kui 48 tundi,

Veel võib näitena mainida, et vangistus[seaduse] § 32 lõiget 41täiendatakse kolmanda lausega, mis võimaldab vanglal väljastada kinnipeetavale lühiajaliseks väljasõiduks mobiiltelefoni. See muudatus on oluline kahel põhjusel. Juhul kui väljasõidu ajal ilmneb ettenägematuid asjaolusid, peab kinnipeetaval olema mõistlik võimalus vanglat neist asjaoludest teavitada. Samuti peab vanglal olema võimalik kinnipeetavaga kindlasti ühendust saada. Eelnõuga nähakse ette ka sissenõudmisele kuuluvate nõuete kinnipidamine vahistatu isikuarvele kantava raha arvelt ja muudetakse kriminaalhooldusaluse joobe tuvastamise dokument otsetäidetavaks, et vähendada tarbetut töökoormust. Vangistusseadust on aja jooksul muudetud peamiselt mõnda konkreetsesse valdkonda kuuluvate küsimuste, näiteks arestimajade ülevõtmine, või üksikküsimuste lahendamiseks, kuid praeguse eelnõuga lahendatakse mitmeid praktikas tõusetunud probleeme, mis puudutavad läbivalt kogu seadust, sealhulgas ühtlustatakse läbivalt mõistekasutust ja tehakse seaduse tekstis muid tehnilisi täpsustusi. Nagu jutuks oli, muudetakse eelnõuga ka kriminaalhooldusseadust. Muudatusega hõlbustatakse ekspertiisikulude sissenõudmist kriminaalhooldusaluselt, kaotades vajaduse tarbetu tsiviilkohtumenetluse järele, milles üksnes kinnitatakse joobe tuvastamise dokumendi olemasolu ning kohustatakse isikut ekspertiisikulud hüvitama. Eelnõus sisalduv karistusseadustiku muudatus muudab karistatavaks kinnipidamiskohas aine ja eseme ebaseadusliku üleandmise katse. Täitemenetluse seadustiku muudatus seondub rahaliste vahendite kinnipidamisega vahistatu isikuarvelt. Aitäh!

tänan! Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Riigikogu õiguskomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud vangistusseaduse, karistusseadustiku, kriminaalhooldusseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse

Lisaks ministrile viibisid õiguskomisjoni istungil Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Martin Ziehr ja vanglate osakonna nõunik Keili Kondike-Neiland.Eelnõu Eelnõu teksti või seda, mida eelnõu sisaldab, ma ei hakka teile uuesti tutvustama, sest minister just kandis väga kompaktselt ja kokkuvõtlikult selle teile siin ette. Komisjonis, peaks ütlema, toimus suhteliselt

märkis oma esinemises, et üldjuhul on vangistuse eesmärk isoleerida inimene ühiskonnast, et tal oleks aega oma tegude üle järele mõelda.

Täpsustuseks võib-olla veel niipalju, et ka praegu ei ole siiski võimalik … Tekkis küsimus selle kohta, et võib ju võtta sõbralt telefoni ja rääkida kellega tahes, kui sa oled avavanglas ja viibid tööl.

võtta eelnõu täiskogu päevakorda 8. novembril – kõik saavad aru, et juba üle kuu aja on sellest ajast möödas, aga nii on see läinud

satuvad järjest parematesse tingimustesse. Siiamaani on neil ju olnud olemas tasakaalustatud ja mitmekesine toit – nad saavad kolm korda päevas süüa, kaks korda sooja toitu –, neil on allergiavabad padjad ja tekid, ortopeedilised madratsid, juuksur, saun, spordisaal,

See on väga-väga märgiline. Kus on meie prioriteedid? Varsti tehakse meie vanglatest sanatooriumilaadsed keskused, kus,

üldse pered, eakad, nende heaolu ja hakkamasaamine. See ongi põhjus, miks Eesti Konservatiivne Rahvaerakond seda eelnõu kindlasti toetada ei saa. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond teeb ettepaneku see eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Aitäh!

aga nagu te äsja kuulsite, on EKRE fraktsioon teinud ettepaneku eelnõu 227 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume seda hääletust ette valmistama.Auväärt

Riigikogu liikmed! Panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud vangistusseaduse, karistusseadustiku, kriminaalhooldusseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) eelnõu 227 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 9 Riigikogu liiget, vastu 53, erapooletuid 0. Ettepanek ei leidnud toetust. toetust. Eelnõu 227 esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 29. detsember kell 16. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde: Vabariigi Valitsuse algatatud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu 226 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli, auväärt justiitsminister Kalle Laanet! Aitäh, austatud aseesimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed! See eelnõu näeb ette Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi 2015. ja 2019. aasta Haagi plenaaristungitel ning 2017. aasta New Yorgi plenaaristungil riikide kokku lepitud muudatuste ratifitseerimise. Kõnealuste muudatustega statuudis täiendatakse selliste relvade määratlust, mille kasutamist loetakse sõjakuriteoks, ning laiendatakse tsiviilisikutevastase sõjategevuse määratlust. Ühe muudatusega kustutatakse konventsiooniga liitumise üleminekusäte. Eesti Vabariik on Rooma statuudi osalisriik Riigikogus 5. detsembril 2001. aastal vastuvõetud selle statuudi ratifitseerimise seaduse alusel. Statuut jõustus 1. juulil 2002. Tasub teada, et statuudil on 2023. aasta veebruari seisuga 123 osalisriiki.Nagu me teame, kuuluvad Rahvusvahelise Kriminaalkohtu jurisdiktsiooni alla genotsiid, inimsusevastased kuriteod, sõjakuriteod ja agressioonikuriteod. Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimisega loetakse eelnõu kohaselt täiendavalt sõjakuriteoks bioloogiliste relvade kasutamine, keelatud kildrelvade kasutamine ja pimestavate laserrelvade kasutamine.Samuti laiendatakse tsiviilisikutevastase sõjategevuse määratlust, mis käsitleb tsiviilelanike näljutamist sõjapidamise keelatud, kuritegeliku meetmena. Kuivõrd rahvusvahelise relvastatud konflikti puhul on tsiviilisikute kaitse reguleeritud juba 1949. aasta Genfi konventsiooniga, siis Rooma statuudi täiendamise ratifitseerimisega laieneb [tsiviilisikute kaitse nõue] ka sellistele relvakonfliktidele, mida ei loeta rahvusvaheliseks relvastatud konfliktiks. Peab ütlema, et meie jaoks siin midagi uut ei ole. Eesti siseriikliku õiguse järgi on kõik eelnimetatud muudatustega hõlmatud teod juba sõjakuritegudena karistatavad. Viimase muudatusega kustutatakse konventsiooniga liitumise üleminekusäte, mis lubas ühinenud riikidel teha teatud reservatsioone kogu statuudi ülevõtmisel. Eestit selle sätte rakendamine vahetult ei puuduta, sest meie ühinesime Rooma statuudiga ilma reservatsioone tegemata. Aitäh!

esimeseks lugemiseks ettevalmistamist oma 26. septembri istungil. Eelnõu kandis meile ette justiitsminister Kalle Laanet ja Justiitsministeeriumist võtsid veel osa kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunikud Mare Tannberg ja Martin Ziehr.Nii nagu ka minister äsja ütles, on

Komisjoni esimees kommenteeris, et tegemist on olulise ja vajaliku seadusega, eriti just käesoleval ajal, kui räägitakse agressioonikuritegudest.

Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 226 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 29. detsember kell 16. Oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Läheme järgmise juurde: Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) eelnõu

Eelnõuga luuakse kollektiivse esindushagi menetlus, mida on võimalik kasutada juhtudel, kui ettevõtjapoolne õigusnormide rikkumine on kahjustanud või võib kahjustada tarbijate või andmesubjektide kollektiivseid huve.Eelnõuga tehakse tsiviilkohtumenetluse seadustikku, Finantsinspektsiooni seadusesse, isikuandmete kaitse seadusesse, riigilõivuseadusesse, tarbijakaitseseadusesse, tsiviilseadustiku üldosa seadusesse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadusesse muudatused seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid, ülevõtmisega.On oluline öelda, et see direktiiv on üles ehitatud Eesti jaoks uudse kontseptsiooni põhjal, mille kohaselt on kohtumenetluses menetlustoimingute tegemise pädevusega menetlusosaliseks pädevad üksused, mitte kahju kannatanud tarbijad. Selle direktiivi eesmärk on tagada tarbijaile Euroopa Liidu tasandil vähemalt ühe tõhusa kollektiivse esindushagi menetluse kättesaadavus kõigis liikmesriikides, et taotleda ettekirjutust või õiguskaitsevahendite kindlaksmääramist.Direktiiviga võimaldatakse pädeval üksusel esitada esindushagisid nii ettekirjutusmeetmete võtmiseks, nagu rikkumise tuvastamiseks, lõpetamiseks ja edasise rikkumise keelamiseks, aga ka õiguskaitsemeetmete võtmiseks. See tähendab seda, et kollektiivse esindushagiga on võimalik taotleda eraõiguslike õiguskaitsevahendite kohaldamist, sealhulgas kahju hüvitamist. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti hinnangul võib kollektiivse esindushagi esitamise vajadus tekkida eelkõige side-, elektrituru- ja turismivaldkonnas.Eelnõuga Eelnõuga luuakse kollektiivse esindushagi menetlus tsiviilkohtupidamises senise hagita menetluse ühe uue liigina. Muudetakse ka tsiviilkohtu[menetluse] seadustikku – seda täiendatakse uue, eraldi peatükiga "Kollektiivse esindushagi menetlus".

Eelkõige põhjusel, et hagita menetluses vaadatakse asju läbi praktilistel, mitte õigusteoreetilistel kaalutlustel, ning ka seadusandja on hagita asjade kehtestamisel lähtunud eelkõige otstarbekusest. Hagita menetlus on menetlusosalistele odavam. Teiseks on menetlus efektiivsem ja kontsentreeritum, sest kohus ei ole seotud menetlusosaliste taotlustega ning saab asja läbi vaadata täpselt sellises ulatuses, nagu vaidluse lahendamiseks vajalik on. Kollektiivse esindushagi võib eelnõu kohaselt esitada juriidiline isik, kes on kantud valdkonna eest vastutava ministri määruse alusel peetavasse pädevate üksuste nimekirja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Finantsinspektsioon, Andmekaitse Inspektsioon.

kelle rikkumisest tulenevalt esindushagi esitatakse, ja ta ei tohi neist sõltuda. Samuti peab pädeva üksuse rahastamine olema läbipaistev. Erapooletuse ja rahastamise kontrollimiseks on eelnõus vastavad meetmed, muu hulgas saab ka puudutatud isik ise kohtu ees kahtlustusi tõstatada. Menetluskulud kannab see menetlusosaline – pädev üksus või ettevõtja –, kelle kahjuks asi lahendatakse. Samuti rõhutan, et eelnõu ei käsitle materiaalõigust. Materiaalõigust ei muudeta. Tegemist ei ole uute nõuetega, uusi õigusi tarbijatele juurde ei tule. Tarbijad saavad ka praegu oma nõuded kohtus maksma panna põhiseaduse § 15 järgi. Eelnõu loob üksnes uue menetluskorra. Varem oli probleem pigem selles, et kuigi Eesti õiguses on võimalik esitada ühiseid hagisid, võtta ühine esindaja ja nõudeid loovutada, ei olnud väikeseid nõudeid tarbijatel majanduslikult mõttekas kohtu kaudu maksma panna. Seetõttu oli paratamatult olukord, kus ettevõtjatel oli tegelikult lihtne tarbija õigusi rikkuda, ja need rikkumised võisid jääda suure tõenäosusega heastamata. Näide. Õiguskaitsemeetme saamise esindushagi puhul saaks näide olla mingi olukord, kus näiteks teenuse osutaja on võtnud tarbijagrupile teenuse osutamise eest kokkulepitust suuremat tasu. Sageli on sellise olukorra näiteks toodud Aktsiaseltsi Tallinna Vesi hinnavaidlust, milles tunnistas Riigikohus 2017. aastal, pärast aastaid kestnud vaidlusi, teenuse hinna seadusega vastuolus olevaks. See tähendab, et Tallinna Vee kliendid maksid aastaid seaduses sätestatust suuremat tasu.

ja Eesti Korteriühistute Liit nõuded Tallinna Vee vastu, kuid pole selge, kas jõuti ka nõuete esitamiseni. Teade esitati 2019. aastal. Veel tuleb öelda, et eelnõuga muudetakse ka riigilõivuseadust ja kehtestatakse kollektiivsele esindushagile ühtne riigilõivumäär 420 eurot, nagu see on ka praegu mittevaralise nõudega hagiavalduse esitamisel. Tsiviil[kohtu]menetluse seadustiku kohaselt on riigilõivu tasumisest vabastatud Eesti Vabariik kui menetlusosaline, seega ka Andmekaitse Inspektsioon, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ning Finantsinspektsioon. Kollektiivse esindushagi näol on tegemist uue võimalusega Eesti tsiviilkohtumenetluses. Seetõttu puudub senine praktika, mille pinnalt prognoosida, kui palju kollektiivseid esindushagisid tulevikus esitatakse või milliseid sektoreid või kauplejaid regulatsioon teistest rohkem mõjutama hakkab. Euroopa Komisjoni koostatud mõjuanalüüsis ja sellele eelnevates komisjoni ülevaadetes on nimetatud järgmised majandussektorid kui suurema riskiga sektorid: telekommunikatsioon, finantsteenused ja kindlustus, energeetika, turism ja reisijate vedu, kaugmüük, tervishoid ja tarbekaubad. Aitäh teile!

muutmist ja parandamist ja ees on veel pikk töö. Kuna ma juba konsensuse juurde jõudsin, siis ütlen alustuseks ära meie otsused:

koalitsiooni‑ ja opositsioonisaadikute arvamuste vahel, siis kui te lubate, toon ma välja olulisemad sisupunktid, nimetamata konkreetseid nimesid. See võimaldab mul pikka arutelu lühemalt edasi anda. Suur küsimus oli komisjoni liikmete jaoks see, kuidas tekivad nimekirja need pädevad asutused, kellel on õigus tarbijaid esindada. Siin on eelnõu praegu ette näinud kaks varianti: esimene on riigiasutused ja teine on kõikvõimalikud muud juriidilised isikud, sealhulgas nii

Osa küsimusi oli selle kohta, kuidas pädevate asutuste või organisatsioonide täpsem reguleerimine käib ja millised on selle regulatsiooni erisused riigisiseste ja piiriüleste hagide puhul.

töö maht ei suurene ei kohtutel ega riigiasutustel ja täiendavaid riigieelarvelisi eraldisi ei ole vaja. Kooskõlastustabelist näeme seda, et vähemalt kohtud ei ole seda optimismi jaganud. jaganud. Minister eelnevalt ütles, et on vast keeruline prognoosida esindushagidega seonduvat töökoormuse kasvu. Seda küll ei arutatud komisjoni istungil,

Omaette teemaks oli see, kas direktiiv tuleks üle võtta kitsalt või laialt. Direktiivi enda lähenemine on selline, et direktiiv on suunatud minimaalsele harmoneerimisele,

valitsusväliseid organisatsioone, kes tarbijate huvide kaitse eest seisaksid, ongi eelnõus tehtud selline väga laialdane ettepanek. Samuti ei ole eelnõus kitsendatud valdkondi, kus vastavaid hagisid esitada saaks. Ka selle kohta oli küsimus, kuna eelnõu seletuskiri toob välja, et kui me võtaks kui me võtaks direktiivi kitsalt üle, siis ei oleks väga paljud tarbijate kaitseks suunatud hagid üldse võimalikud. Küsimus jäigi üles, kas see on mõistlik, et Eesti tarbijate kaitse on niivõrd palju laiem, või tuleks ikkagi vaadata võimalike kitsenduste poole.

tasu sellel organisatsioonil, kes vahendamise enda peale võtab. Praegu sellel tasul piiri ei ole. Et headel töökaimudel oleks lihtsam aru saada, siis näide, mida komisjoni aruteludes toodi, oli see, et kui jääb üles kontserdipilet, mis maksis 50 eurot, siis on põhimõtteliselt võimalik küsida esindamise eest 100 eurot – see katab esindamise kulusid.

ei tekiks samasugust olukorda nagu Ameerika Ühendriikides, kus sellised ühishagid on praktikas kujunenud sellisteks, et kasu saavad peamiselt juristid, ja tarbijatel ei pruugi olla mingisugust võimalust kasu saada. Selles valguses kerkis eraldi üles advokatuuri ettepanek, et tõepoolest, kõige selle vältimiseks võiksid pädevad asutused või organisatsioonid olla üksnes mittetulunduslikud ühingud. Tõenäoliselt see ka edasises menetluses kaalumisele tuleb.

või võib ta seda teha vabatahtlikult. Selgitustest ilmnes, et eelnõu kohaselt on võimalik ka selline olukord, kus ametnik märkab, et

keelduda. Tõsi, keeldumise aluseid seal eelnõus päris selgesti ei olnud, ka see küsimus jäi üles. jäi üles. Tõesti, arutelu oli väga pikk ja põhjalik. Märkimata on mul veel see, kas kollektiivne hagi tekiks juhul, kui kaebuse esitaja on üks inimene. Praeguse eelnõu puhul on alampiir, millest alates on tegemist kollektiiviga, määratlemata. Ministeeriumi esindaja tõi välja, et osas liikmesriikides on selleks miinimumarvuks seatud 50, aga kuna Eestil seda praktikat veel ei ole, siis on ministeeriumi praegune ettepanek, et miinimumarvu ei ole. Tunnetuslikult võib öelda, et see 50 miinimumina hakkas komisjoni liikmete hulgas hulgas juba oma elu elama. See võiks tõesti olla arutluse all, et mingisugune miinimum ikkagi seada.

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Tõele au andes peab ütlema, et kolleeg Pakosta juba tegi väga hea ülevaate nendest probleemidest, mis selle eelnõuga seonduvad. Muidugi on üks võimalus selle kriitika pinnalt asuda seisukohale, et eelnõu vajab põhjalikku remonti, aga teine võimalus on öelda, et see eelnõu on praegusel kujul sedavõrd defektne, et parem oleks see menetlusest välja arvata ja anda ministeeriumile võimalus tulla tagasi oluliselt parema, läbimõelduma eelnõuga. Sellest tulenevalt teeme meie ehk Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ettepaneku see eelnõu menetlusest välja arvata.

arvamuses väga selgelt osutanud [muudatuste vajalikkusele]: "Teeme ettepaneku täpsemini piiritleda, milline juriidiline isik saab olla pädevaks üksuseks. Kontseptuaalsel tasandil võiks välistada äriühingud ja tulundusühingud ning lubatud olla MTÜ-d või sarnased kasumit mittetaotlevad organisatsioonid [ehk sihtasutused kes esindavad oma liikmete või tarbijate huve. Selliselt oleks tarbijakaitse eesmärgid efektiivsemalt tagatud ning minimiseeritud oht, pädevate üksustena registreeritud äriühingute tegevus kollektiivsete hagide esitamisel lähtub peaasjalikult tulu teenimise eesmärgist, jättes tarbijate huvid sisuliselt tagaplaanile." Ministeerium ei ole pidanud vajalikuks selle meie hinnangul täiesti põhimõttelise kriitikaga arvestada. Ikkagi on [eelnõus] sees võimalus, et pädevad üksused võivad olla äriühingud. Täiesti vabalt võib juhtuda nii, et

oma õiguste kaitseks, hakkavad seda tegema nii-öelda pädevad üksused kasumi taotlemise eesmärgil. Sellist praktikat me oleme tegelikult siin viimastel aastatel ka näinud, näiteks endine vandeadvokaat Robert Sarv, kes nüüdseks tegutseb juristina, esitab väga palju igasuguseid moraalse kahju hüvitamise hagisid ja on kohtuid päris palju üle ujutanud selliste hagidega. Jääb küll selline mulje, nagu ma olen ka kuulnud, et sageli ei olegi nende asjade initsieerijad mitte need isikud ise, kelle nimel hagid esitatakse, vaid juristid, kes sellist teenust pakuvad ja selle pinnalt endale raha teenivad. Mingis mõttes on see värdnähtus, ma ütleksin.Nüüd teiseks: konkreetne probleem seondub asjaoluga, et inimesed võivad hakata pöörduma

Edasi. Samuti võib juhtuda, et konkurendid ettevõtetes saavad hakata loodud lahendust ära kasutama selliste mitte heas usus käivitatud menetluste algatamiseks. Näiteks on üks ettevõte, kes osutab tarbijatele teenuseid, ja teine ettevõte sealt kõrvalt võib tegelikult suunata protsesse nii, et pädev üksus mingisuguse ametkonna näol, näiteks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti näol, hakkaks pöörduma konkurendi vastu kohtusse. Täiesti vabalt võib juhtuda, et nii lähebki. Kokkuvõtlikult: pädevatele üksustele ametkondade näol antakse jälle võimu juurde. Meie sellist suundumust põhimõtteliselt ei pea õigeks. Pigem peaks ikkagi vaatama, kuidas juba olemasolevaid võimupiire koomale tõmmata. See on kokkuvõtlikult meie põhjendus. Aitäh! Aitäh! Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 334 esimene lugemine lõpetada, aga meile on laekunud ettepanek Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonilt eelnõu 334 esimesel lugemisel tagasi lükata. Peame seda ettepanekut hääletama. Asume hääletamist ette valmistama.

Austatud Riigikogu! Panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku eelnõu 334 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 11 Riigikogu liiget, vastu 54, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust.

aga praegu läks kirja teistpidi. Nii et vähemasti stenogrammis on see korrektsel viisil. Aitäh! Head kolleegid, läheme tänase päevakorraga edasi. 12. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 344

Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Mida selle eelnõuga muudetakse: esiteks, valimisseaduste täpsustamisega luuakse suurem õigusselgus selles, millised on teiste asutuste ülesanded seoses infosüsteemidega, mida kasutatakse valimiste korraldamiseks. Muudatusega seonduvad eelnõu § 1 punktid 2 ja 3 ning § 5. Teiseks täpsustatakse Riigikogu valimise seaduses sätestatud elektroonilise hääletamise reeglistikku, tuginedes viimastel valimistel ilmnenud olulisematele kitsaskohtadele. Nii on Riigikogu valimise seaduse § 38 lõikega 4 täiendamise eesmärk täpsustada seaduse tasandil valija õigust lõpetada valimistoimingud pärast kella 20. Hääletustoiming võimaldatakse lõpuni viia 15 minuti jooksul pärast hääletamise aja lõppemist, aga loomulikult peaksid ka valijad ise hea seisma selle eest, et nad alustaksid elektroonilise hääletamisega aegsasti ega jätaks hääletamist viimasele minutile.Kolmandaks, tervikuna antakse uus sõnastus Riigikogu valimise seaduse peatükile 71põhjusel, et Riigikohus on korduvalt viidanud, et seaduse reservatsiooni nõue tuleneb õigusriigi ja demokraatia põhimõtetest ja tähendab, et põhiõigusi puudutavates küsimustes peab kõik põhiõiguste realiseerimise seisukohalt olulised otsused langetama seadusandja ehk Riigikogu. See käib ka valimisõiguse kohta. Seetõttu kehtestatakse eelnõuga seaduse tasandil Vabariigi Valimiskomisjoni [25.01.2021] otsuse nr 3 "Tehnilised nõuded elektroonilise hääletamise üldpõhimõtete tagamiseks" ja [03.02.2021] otsuse nr 4 "Elektroonilise hääletamise organisatsiooni kirjeldus" regulatsioon.Loobutud

täiendamise eesmärk on suurendada avalikkuse usaldust avalikult korraldatava proovihääletamise abil. Paragrahvi 483lisatakse uus lõige proovihääletamise kohta. Enne elektroonilise hääletamise algust korraldab riigi valimisteenistus avalikult proovihääletamise.

mis tehakse pärast elektroonilise hääletamise lõppemist ja enne seda, kui riigi valimisteenistus alustab elektrooniliste häälte lugemist. Eelnõuga sätestatakse ka selge norm, et arvesse võetakse vaid elektroonilise hääletamise ajal saadud hääled. Süsteemi testimisel, proovihääletuse ajal ja eelhääletamise aja väliselt saadud hääli arvesse ei võeta. Sõltumata hääletusviisist reguleeritakse eelnõuga valija isiku tuvastamine ühtselt seaduse alusel. Varem tuvastati elektroonilise [hääletamise] korral valija isik näiteks Vabariigi Valimiskomisjoni otsuses määratud korra alusel. Nüüd nähakse eelnõuga ette, et isiku tuvastamisel elektroonilise hääletamise süsteemis

Smart-ID on e-identimise süsteemi lahendus, mis võimaldab e-teenustesse sisse logida ja digiallkirja anda. Smart-ID ei ole küll riiklik e-identimise süsteemi lahendus, kuid Smart-ID konto registreerimise aluseks on riiklik isikut tõendav dokument, seega on Smart-ID kõrge usaldusväärsuse tasemega. Muuseas, ettepaneku võimaldada edaspidi elektroonilisel hääletamisel isiku tuvastamist ka e-identimise süsteemi kaudu tegid selle eelnõu väljatöötamiskavatsuse käigus muu hulgas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Lühidalt kõik. Aitäh, härra minister! Teile on ka päris mitu küsimust. Kõigepealt Martin Helme, palun! Aitäh! Tegemist on erakordselt halva, küünilise ja valeliku eelnõuga.

otsustab, täitevvõimul on otsene mõju valimisprotseduuride üle. Küll aga laiendab see eelnõu sedasama elektroonilist valimist veelgi vähem kontrollitavate ja üldse mitte Eesti riigiasutuste kontrollitavate elektrooniliste tehniliste lahenduste

Valitsuse ja Justiitsministeeriumi seisukoht on hoopis teistsugune, aga demokraatlikus riigis on meil kõigil õigus oma arvamust

Selle asemel et liikuda tagasi põhiseadusega kooskõlas oleva valimiste korralduse poole, mida praegune valimiste korraldus ilmselgelt ei ole, toote te nüüd meie ette eelnõu, millega me liigume veelgi kaugemale põhiseaduses määratletust.

Ma mõistan teie muret, aga mul on väga selge arusaam sellest, et me maailma, ühiskonna ja ka Eesti arengut tagasi pöörata ei saa. Te tahaksite minna tagasi pabersedelitel valimiste juurde, mida te olete ka väga selgelt ja avalikult öelnud. ja avalikult öelnud. Minu seisukoht ja praeguse valitsuse seisukoht on kindlasti see, et me peaksime inimestele tegema oma põhiseadusliku õiguse teostamise võimalikult lihtsaks, ja see on üks eelnõu,

Eelnõu seletuskirjas on nimelt toodud Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi küsitlusuuringu tulemused, mille kohaselt ei ole Eesti inimeste usaldus[määr] Eesti e‑hääletamise vastu kunagi 80% ületanud.

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Kõigepealt: ma loodan, et see, et te seal loožis istute, mitte siin minu selja taga, on lihtsalt kuidagi nii sattunud, mitte et te ei sooviks minu meeldivas seltskonnas aega veeta. Aga tuleme nüüd korra e‑valimiste teema juurde. Ma arvan, et e‑valimised on üks hea asi, aga see ei tähenda, et sellel süsteemil ei ole kitsaskohti. Ilmselgelt võiks selle eelnõu eesmärk olla nende kitsaskohtade likvideerimine. Ometigi, ma loen teile ette ühe lõigu: "Nutiseadmega hääletamise kasutuselevõtt eeldab mitme riski aktsepteerimist või maandamist viisil, mida praegused pakutud lahendused piisavalt ei tee. Need riskid võivad aga kahjustada valimiste salajasust, läbipaistvust ja usaldusväärsust." Seda on öelnud härra Oliver Kask, kes on Vabariigi Valimiskomisjoni esimees. Mida te tema kriitikale vastu ütleksite? Veel kord: tegemist ei ole poliitilise kriitikaga, vaid konkreetselt Vabariigi Valimiskomisjoni esimehe kriitikaga. Aitäh!

see küsimus on selles mõttes ääretult hea, et [ma saan nüüd kinnitada, et] selle eelnõu raames me ei ütle, millise seadmega on võimalik valida, vaid seda ütlevad enne valimisi valimiskomisjon ja valimisteenistus. Nemad ütlevad, kas mobiilseade on turvaline ja vastab kõigile nõuetele, mis on seaduses kirjas. Nemad ütlevad seda, mitte see eelnõu. See on tehnoloogianeutraalne eelnõu. Aitäh! Aitäh, hea minister! Kuna küsimusi on veel päris palju, siis te ei saa sinna taha istuma veel minna. Jätkame küsimustega. Kert Kingo, palun!

Enne oli ilus retooriline küsimus, et miks siis üldse kasutatakse e‑valimisi. No me kõik teame vastust: sellepärast, et muidu ei saaks Reformierakond valimisvõitu.Aga see, mida kolleeg Mölder küsis,

arvesse. Kes siis mida üldse ütlema peab? Riigikohtu kriitikat te ka arvesse ei võta, lähete hoopis teises suunas, kui Riigikohus soovitas. Valimiskomisjoni te ei kuula. Mis selle asja mõte siis üldse on? Aitäh! Kui me räägime valimiskomisjoni kriitikast, siis [täpsustan, et] valimiskomisjoni kriitika oli suunatud sellele, et europarlamendi 2024. aasta valimisteks ei ole see süsteem nii hästi valmis, et mobiiliga valimine võiks olla turvaline. See, et 2024. aastal toimuksid europarlamendi valimised mobiili teel, on päevakorrast maha võetud. Ma veel kord rõhutan: seda, millise seadmega võib valida ja kus saab valida, ütleb valimiskomisjon koos valimisteenistusega. Kui

Aga olukorras, kus riigid, mille majanduslik järg ja mitmes mõttes ka muu arengutase on kõrgem kui Eestis, ei ole seda teinud, jääb teie sõnadest selline mulje, et nemad on justkui alaarenenud ja selle tõttu ei ole nii kaugele jõudnud kui meie. Tegelik põhjus seisneb ju selles, et nad pole pidanud

Aga kumb on tegelikult olulisem kaalutlus, kas lihtsus või usaldusväärsus, olukorras, kus 40% [inimestest e‑hääletamist] ei usalda? Aitäh! Need kaks asja on koos: lihtsus ja usaldusväärsus. 60% usaldavad. Aitäh!

Eestis võib ju olla tehnilist oskust, aga juriidiline riigiõiguslik taiplikkus on meil karikatuursel tasemel – põhiseadusel trambitakse kirsadega sõna otseses mõttes, ja pikemat aega. On täiesti selge, et selle valimissüsteemi peamine probleem on kontrollimatus. Te ei ole võimeline seda süsteemi meile usaldusväärselt kontrollimiseks andma, erinevalt paberil küsin inimfaktori kohta. Teie kunagises haldusalas Kaitseministeeriumis töötas Herman Simm, Eesti riigi usaldusisik, vabariigi saladuste valvur, aga teate ise, mis juhtus.

Aitäh! See, et e‑hääletajate arv on tõesti kasvanud, ei näita midagi, sellepärast et üldine hääletajate arv ei ole sugugi märkimisväärselt

ja mis kõige olulisem, valimistega manipuleerimine. Miks meie nende riskidega nii lahkesti nõus oleme? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest! Veel kord: see on iga riigi suveräänne otsus, millist valimissüsteemi ta kasutab. Teiseks on loomulikult see, et võib-olla Soome ühiskond ongi selline

kodukoht võib olla seotud kolmandate riikidega. Ilmselgelt, kui me vaatame, mis maailmas toimub, [siis näeme, et] on kolmandaid riike, keda, ma arvan, Eesti riik ei pea enda partneriks ja keda ei saa lõpuni usaldada.

vaid kellegi teise hallata – mis võib omakorda tähendada, et selle taga on inimesed, kes esindavad kolmandaid riike, kes ei ole Eesti‑sõbralikud riigid –, siis me oleme valmis tagama, et valimistulemused on ausad, läbipaistvad ja neid ei manipuleerita väljastpoolt? Aitäh,

2024. aasta europarlamendi valimistel ei anta veel võimalust minna üle m‑valimistele, kuna need küsimused, mida te praegu esitasite, ei ole saanud selgeid vastuseid. Need riskid ei ole täielikult maandatud ja see ongi otsus. Minu arvates see on õige otsus.

"Nutiseadmega hääletamise kasutuselevõtt eeldab mitme riski aktsepteerimist või maandamist viisil, mida praegused pakutud lahendused piisavalt ei tee. Need riskid võivad aga kahjustada valimiste salajasust, läbipaistvust ja usaldusväärsust." Need on Oliver Kase sõnad. Nüüd teie räägite, et te teete juriidilise raamistiku. Aga milleks seda raamistikku teha? Viitate ka, et europarlamendi valimistel [m-valimist] ei kasutata. Milleks siis selle raamistikuga kiirustada,

ja see on ka praeguse valitsuse seisukoht – me ei pea iga kord Riigikogu valimise seadust muutma, kui tekib uus ja turvaline seade, millega on võimalik hääletada. Otsuse teeb seadusest väljaspool valimiskomisjon, või õigemini seaduse alusel, on korrektne vastus, valimiskomisjon valimisteenistusega. See on tehnoloogianeutraalne eelnõu. Aitäh! Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Jah, tõepoolest ei ole tõendatud, et valimisi oleks manipuleeritud ja võltsitud. Küll aga on spetsialistid osutanud sellele, et see on võimalik.

Kui olin Riigikogu esimees, siis oli mul üks huvitav kohtumine Šveitsi parlamendi esimehega, kes ütles, et nemad jälgivad suure-suure huviga meie eksperimenti

Selle tulemuseni on jõudnud ju kõik ülejäänud Euroopa riigid. Kas ei ole asi mitte niimoodi, et me ei ole mitte pioneerid, vaid ainukesed lollikesed, kes seda teevad ja siis seda ka veel kiidavad? Aitäh!

Aitäh, härra minister! Rohkem küsimusi teile ei ole ja te olete vaba valima, kas lähete istute valitsuse looži või Tõnis Möldri selja taha. (Naerab.) Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli põhiseaduskomisjonis toimunud arutelu tutvustama põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase. Palun! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas eelnõu 21. novembril aastal 2023.

tehnoloogianeutraalne valimiskeskkond selgemaks ning võimaldatakse isiku tuvastamist Smart-ID kaudu. Täpsustati, et valimisteenistusel ja valimiskomisjonil on ekspertidena otsustusõigus hääletusmeetmete kasutamise üle seni, kuni need meetodid vastavad seadusele.

Aitäh selle küsimuse eest! Sellel istungil arutleti peamiselt statistiliste numbrite üle: kui palju [inimesi e‑valimisi] toetab ja kui palju mitte. Küll aga on põhiseaduskomisjon käinud ka valimisteenistusega kohtumas, kus kõikidel komisjoni liikmetel oli võimalus küsida küsimusi ja saada selle kohta [antud vastused] olid ammendavad. Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Kõigepealt on ennast kirja pannud Tõnis Mölder, ma saan aru, et koos kirjaliku volitusega Isamaa fraktsiooni

Alustuseks olgu öeldud, et Isamaa fraktsioon toetab e‑valimisi ja seda terviksüsteemi, aga nii nagu ma ka oma küsimustes viitasin, see ei tähenda, et süsteem oleks laitmatu

küsimustes, ja nendele küsimustele peab saama selged vastused. Paraku tuleb tunnistada, et eelnõu ei loo seda õigusselgust, mida me oleksime võib-olla esimese hooga oodanud. Veel kord: e-valimised on efektiivne viis täitmaks oma kodanikukohust ja tervikuna on süsteem olnud hea ja innovatiivne. Läheme

Kõigepealt viitan veel kord Vabariigi Valimiskomisjoni kommentaarile: "Justiitsministeeriumi välja pakutud valimisseaduste muudatused ei anna selgust, kuidas tagada m‑hääletamise puhul kontroll Samuti võib täitevvõimule elektroonilise hääletamise tehniliste nõuete üle otsustuse andmine mõjutada e‑hääletamise usaldusväärsust." Veel kord: selle eelnõu eesmärk ja soov ei ole e‑hääletamise usaldusväärsust vähendada, vaid tõsta, nii et see on oluline debatikoht, kuidas eelnõu läbi mitme lugemise paremaks teha. Teine pool. Veel üks näide, mis on ka ajakirjandusest mitmeid kordi läbi käinud, on see, et seadusemuudatusega tahetakse luua mobiiliga hääletamise võimalus. Jah, ei reguleeri otseselt konkreetselt m‑hääletust, aga see annab selle tehnoloogia [kasutamiseks] teatud võimalused. See aga tähendab seda, et kontroll m‑hääletuse korraldamise üle võib liikuda Eesti riigis [asuvatelt] osapooltelt osaliselt [riigist] väljapoole. See on teatud mõttes julgeolekuoht, mida tänases keerulises olukorras tuleb kindlasti jälgida, et me ei satuks mõne pahatahtliku riigi, kolmanda riigi huviorbiiti, ja mis veel kõige hullem,

Nüüd aga tulen laiemast kontekstist Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõu juurde. Nii nagu ma ütlesin, see on ikkagi demokraatia ühe alustala arutelu avamine siin suures saalis. Põhiseaduse § 60 kohaselt valitakse Riigikogu liikmed vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel ja valimised peavad olema üldised, ühetaolised ja otsesed. Veel kord: ühetaolisuse printsiip on pikalt

See on ebaõiglane – eelkõige väiksemates ringkondades – kandidaatide suhtes, kelle esindatus Riigikogus saab olema palju väiksem kui suurtes ringkondades. Jällegi, see ei ole poliitiline kriitika, vaid seda on kritiseerinud just nimelt ka õiguskantsler.

Ma saan aru, et uuel valitsuskoalitsioonil vähemalt algselt see tahe oli. Ka meedias on olnud tähelepanekuid, et see teema on oluline. Nii nagu Nii nagu ikka valitsuskoalitsioonis, on moodustatud töörühm, aga ma kutsun valitsuskoalitsiooni üles moodustama mitte töörühma koalitsiooni sees, vaid laiemalt Riigikogus nii, et kõik eksperdid, aga ka Riigikogu fraktsioonide esindajad oleksid kaasatud. Ma juhin veel kord

kuulama ära ka opositsioonisaadikute mõtteid ja tähelepanekuid selle eelnõu kohta. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel kõnelema Riigikogu liikme Jaak Valge. Palun! Igaks juhuks lisame ka kolm minutit lisaaega. Aitüma, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister ja head kolleegid! Ma luban endale algatuseks ühe kujundi: kirjeldan seda eelnõu kui katkise mootoriga auto kojameeste remontimist ja ühtlasi selle auto mootori veel katkisemaks tegemist.Meie Meie seisukohalt on esimene e‑valimiste probleem see, et elektroonilise hääletamise protsess ja tulemused ei ole tervikuna kontrollitavad ja läbipaistvad. Tuginen filosoofile, digiõiguste aktivistile ja Internet Society Estonia juhatuse liikmele Märt Põdrale, Põdrale, kes osales ka 2023. aasta Riigikogu valimistel vaatlejana. Tema kirjeldab olukorda niimoodi: "Valija isikliku hääle kontroll katab vaid kuni 30 minutit alates hääle andmisest. Niimoodi saab valija tuvastada, et häälte kogumise server on hääle vastu võtnud, kuid valijal puudub võimalus iseseisvalt veenduda, et tema hääl oli selles häälte kogumis, mis lõpuks kokku loeti. See pole otsast lõpuni kontrollitavus selles tähenduses, kuidas mõistab seda teaduskirjandus ja ülejäänud maailm." Teiseks ei ole tagatud Teiseks ei ole tagatud elementaarne hääletamise salajasuse nõue. Teistes Euroopa riikides tähendab e‑hääletus ikkagi seda, et hääletatakse valimisjaoskonnas valimiskabiinis, kus on salajasus tagatud. Ka meie põhiseadus nõuab hääletamise salajasust. Sellist internetihääletust nagu Eestis, mis [salajasust] ei taga, kasutatakse Euroopa riikides vaid Prantsusmaal ja sedagi ainult välisprantslaste puhul. See on väga väike osakaal hääletanute üldarvust. Salajasuse kohta veel. Euroopa Nõukogu komisjoni "Demokraatia õiguse kaudu" ehk Veneetsia komisjoni hea valimistava koodeksis on ette nähtud, et hääletamine peab olema isiklik. Perekondlik hääletamine ja igasugusel muul kujul kontroll ühe valija poolt teise valija hääle üle peab olema täielikult keelatud. See [on kirjas] Veneetsia komisjoni hea valimistava koodeksis. Eesti internetihääletamise salajasust ei ole võimalik tagada, kuna teine isik võib füüsiliselt valija juures viibida ja näha, kuidas valija hääletab. Seda ei saa kuidagimoodi välistada. Niisuguses olukorras ei ole võimalik kontrollida, kes tegelikult elektrooniliselt hääletas. Nüüd toon veel välja, et Katri Raik on öelnud, et Narvas oli viimaste valimiste ajal arvuti justkui liikuv valimiskast. Kui me nüüd loome

Kolmandaks pole siis kuidagimoodi võimalik kontrollida, kas serveris valimiste ajal töötav programm tegelikult vastab varem avaldatud lähtekoodile.

Eesti elektroonilises hääletussüsteemis kasutatava tarkvara lähtekood on küll tehtud avalikult kättesaadavaks, aga me ei tea mõningate valimisprotsessis kasutatavate komponentide lähtekoodi. See tähendab, et me tegelikult ei tea täielikult seda, mis programm töötab. On selge, et niisuguseid avaldamata komponente saab kasutada põhiprogrammi töö muutmiseks. Eestis ei ole sellele [probleemile] lahendust leitud ja ei ole selge, kas niisugused lahendused meie e‑valimiste

Räägin veel selle üle. Igaüks võib veenduda eelnõu seletuskirja vaadates, et Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi küsitluse kohaselt pole

Vaadake, kui juba 40% või isegi natukene rohkem valijaist hääletamise tulemust ei usalda, siis kandub see usaldamatus üle ka valitud kogu legitiimsusele.

soovi. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 344 esimene lugemine lõpetada. Aga meile on laekunud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepanek Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 344 esimesel lugemisel tagasi lükata. Me asume nüüd hääletuse ettevalmistamise juurde.

Austatud Riigikogu! Panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku eelnõu 344 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 10 Riigikogu liiget, vastu 48 Riigikogu liiget, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust.

Järgnevalt meie tänane 13. päevakorrapunkt, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud asendustäitmise ja sunniraha seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 340. See on seaduseelnõu esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli

Kui väga lühidalt öelda, siis on eelnõu eesmärk vähendada bürokraatiat ja tarbetut dubleerimist. Kui natukene pikemalt rääkida, siis me oleme Rahandusministeeriumiga koos

üle ehk viia administreerimine ja sissenõudmine üle ühtsetele alustele ja tagada menetlusosalistele mõistlik halduskoormus ja kulutõhusus elik me anname Kaitseressursside Ameti sunniraha ja rahatrahvide haldamise üle Maksu- ja Tolliametile. Samamoodi viiakse sunniraha ja rahatrahvide arvestus olemasolevaid X-tee teenuste lahendusi kasutusele võttes maksukohustuslaste registri koosseisus olevasse nõuete arvestuse programmi.

kui meil on õppekogunemisele määratud tulema inimene, kes on samal ajal isapuhkusel, siis on see seadusest tulenev vabastus ja seda ei ole vaja eraldi haldusaktiga vormistada. Puudub igasugune praktiline vajadus vajadus eraldi haldusakti vormistada, aga seadus näeb seda praegu ette. Sellise täiendava tarbetu bürokraatia soovime me seadusest välja võtta.

Selle ettepaneku on meile saatnud Justiitsministeerium. [See on] pigem selline tehniline täpsustav ettepanek, milliseid andmeid ja kuidas registris töödeldakse ja millised on andmekoosseisud põhimääruse tasandil. Nii et et iseenesest uut õigust me siin ei loo, vaid me korrastame registritevahelist suhtlust. Need on peamised ettepanekud. Rohkem, pikemalt siin hilisõhtul ma teie aega kinni ei hoia. Aitäh! Aitäh, lugupeetud minister! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli riigikaitsekomisjonis toimunud arutelu tutvustama riigikaitsekomisjoni liikme Kristo Enn Vaga. Palun! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Auväärt kaitseminister! Kaitseminister tegi väga hea ülevaate sellest eelnõust, aga natukene siis sellest, mis otsused tegime riigikaitsekomisjonis. Lühidalt: eelnõuga muudetakse asendustäitmise ja sunniraha seadust, kaitseväeteenistuse seadust, kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seadust, maksukorralduse seadust ning väärteomenetluse seadustikku. Eelnõuga täiendatakse eelnimetatud seadusi vajalike regulatsioonidega, mis on seotud Kaitseressursside Ameti liitumisega maksukohustuslaste registri koosseisus oleva riiginõuete arvestusse kaasamise rakendusega. Seadusemuudatusega antakse Kaitseressursside Ametiga seotud sunniraha ja rahatrahvide haldamine üle Maksu- ja Tolliametile. Infovahetus nõuete edastamise ja tasumise kohta muutub automaatseks. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne esimesele lugemisele esitamist 2023. aasta 20. novembri istungil koos Kaitseressursside Ameti peadirektori, Kaitseministeeriumi ning Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika osakonna esindajatega. Komisjon tegi järgnevad menetluslikud konsensuslikud otsused. Riigikaitsekomisjon otsustas oma istungil konsensuslikult teha Riigikogu juhatusele ettepanek lisada eelnõu esimeseks lugemiseks Riigikogu 13. detsembri istungi päevakorda ja teha ettepanek

ning tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest otsustati muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrata kümme tööpäeva. Aitäh! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 340 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 29. detsember kell 16. 16. Tänane 14. ja viimane päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 335.

See eelnõu on tehtud koostöös praeguse ülemaga ja Kaitseliidu Peastaabiga selleks, et Kaitseliidu tööd paremini korraldada, ja loomulikult ka selleks, et suurendada Eesti kaitsevõimet.Räägin Räägin natuke täpsemalt Kaitseliidu seaduse muudatustest, mida me plaanime teha. Esiteks, meil on ettepanek suurendada Kaitseliidu tegevliikme relvaga hoitava laskemoona kogust. Hetkel sõltub Kaitseliidu tegevliikme relvaga hoitava laskemoona kogus selle kasutusotstarbest. Näiteks kui Kaitseliidu liige ei kuulu [laske]spordiklubisse, siis saab ta kodus hoida ainult kuni 200 padrunit. Ilmselgelt, kui me vaatame muutunud julgeolekuolukorda, siis [näeme, et] on mõistlik

Kaitseliidu tegevliikme kohta. Kindlasti on oluline siinkohal ära märkida, et see ei tähenda, et Kaitseliidu liikmed saaksid seda lihtsalt kodus hoida, vaid see tähendab ikkagi seda, et nendel peavad olemas

Teine ettepanek, mille me eelnõuga teeme, on soov kaasata Kaitseliidu tegevusse rohkem vabatahtlikke, eelkõige jahimehi. Jahimehed on teatavasti päris hea silmaga

kunstlik takistus. Meil on ettepanek seda bürokraatiat vähendada ja anda väike motivatsioon jahimeestele, et kui neil on kodus relvad olemas, siis tegelikult nad võiksid neid ka Kaitseliidu otstarbel kasutada, kui selleks peaks vajadus olema.

See on selles mõttes täiesti arusaamatu olukord, et me lubame kasutada suuremat jõudu, aga mitte vähemat jõudu. Igati humaanne ja mõistlik oleks lubada Kaitseliidu valvekoondise inimestel kasutada oma teenistusülesannete täitmisel

tervisekontrolli või mõne muu tervisekontrolli. Seetõttu, kui juhtimisõiguse või relvaloa taotlemisel on tervisekontroll läbitud, siis me võiksime igati mõistlikult öelda ka Kaitseliidus, et jah, sinu tervisetõend on meile sobiv. Nii, mõned väiksemad muudatused on veel noortega tegelemise parema võimaldamise puhul Kaitseliidu liikmetele. Osa muudatusi on seotud puhtalt Kaitseliidu sisemise töökorraldusega, nende põhikirjaliste tegevuste täitmisega, olgu need Kaitseliidu vara käsutamisega seotud küsimused või

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid, kaitseminister! Eelnõuga lihtsustatakse Kaitseliidu toimimist, struktuuriüksuste loomist. Tahan Tahan siinkohal rõhutada, et Kaitseliit on kõige vanem organisatsioon Eestis, kõige suurem organisatsioon. Ta on avalik‑õiguslik organisatsioon, mis on loodud kodanikuinitsiatiivist tulenevalt, ehk organisatsioon, mis kuulub kaitseliitlastele. Ta on organisatsioon, kus vabatahtlikud rakendavad oma õigust riiki kaitsta – mitte ainult kohustust, vaid õigust riiki kaitsta. See on võimalik tänu sellele, et Kaitseliidu loojad ja ka Kaitseliidu seadus on loonud on loonud sellised juhtimismeetmed nagu kollegiaalsed organid, mis on keskkogu, vanematekogu ja keskjuhatus. Need on olnud Kaitseliidu edu pant – Kaitseliidu juhtimise ja edu pant.

näeme me Kaitseliidu seaduse muutmise seaduses ette ka seda, et relvade käitlemise lubamise pädevus antakse struktuuriüksuse juhile, kes sisuliselt vastutab relvade käitlemisega seotud ülesannete eest.

Väga tähtis on see, et Kaitseliidul oleks Kaitseliidu seaduses ettenähtud ülesannete täitmiseks adekvaatne finantseering. Eriti oluline on, et finantseering tuleks tegevustoetusena.

novembri istungil, kus osalesid kaitseminister Hanno Pevkur, Kaitseministeeriumi õiguse ja halduse asekantsleri ülesannetes Asko Kivinuk, kaitseministri nõunik Mikk Tarros, Kaitseministeeriumi ametnik, Kaitseliidu ülem kindralmajor Riho Ühtegi, Kaitseressursside Ameti peadirektor Anu Rannaveski ja Kaitseliidu keskjuhatuse liige Olavi Tammemäe. Pärast arutelu eelnõu sätete üle ning saadud vastuseid otsustas riigikaitsekomisjon konsensuslikult teha Riigikogu juhatusele ettepanek esitada eelnõu esimeseks lugemiseks Riigikogu 21. novembri istungi päevakorda ja teha Riigikogule ettepanek eelnõu esimene lugemine lõpetada. Riigikaitsekomisjoni esindajaks määrati mind võib-olla ka sellepärast, et ma olen endine Kaitseliidu ülem. Kuna Riigikogu istunginädalate päevakorrad on suure koormuse all ning riigikaitsekomisjonile ei olnud teada, millal arutluse all oleva eelnõu esimene lugemine toimub, siis on eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest tulenevalt kümme tööpäeva. Tänan! Aitäh, hea ettekandja! Teile on vähemalt üks küsimus. Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Hea Meelis! Kas sa võiksid suurele saalile ja eriti neile, kellel ei ole olnud tegemist Kaitseliiduga, natukene selgitada – see eelnõu puudutab osaliselt ka

mõistlik kaitse‑ ja kontrollivahend. Ta esindab vabatahtlike tahet

ja tänu keskorganite sekkumisele seda ei toimunud. Keskorganid on Kaitseliidu, isegi Eesti rahva mõistus, au ja südametunnistus. See on terve mõistuse rakendamine, et tagada Kaitseliidu seaduses väljatoodud ülesannete täitmine Eesti inimeste poolt, kes on valinud riiki kaitsta riigi õiguse alusel. Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised ja kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel kõnelema Leo Kunnase. Palun, Leo Kunnas!

Tahan öelda ka seda, et selle eelnõu suhtes, nii nagu ka eelmise päevakorrapunkti ehk eelnõu 340 suhtes, ei kavatse Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon rakendada mingit obstruktsiooni.

muudatusettepanekute tähtaeg on selleks piisav. Kuna eelnõu saali tulek on natuke viibinud, on see võimaldanud meil tööga juba alustada ja tublisti edasi jõuda. Nii et me läheme selle tööga edasi ja tähtajaks need muudatusettepanekud ka teeme. Tänan! See on kõik.

Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 335 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 29. detsember kell 16.Head kolleegid, meie tänane istung on lõppenud.